Kot vemo, v Sloveniji živita dve avtohtoni narodnostni skupnosti, italijanska in madžarska skupnost, ki imata z ustavo zagotovljene posebne pravice tudi na področju šolstva. Če v Državnem zboru velikokrat slišimo skrb za, bom rekel, stanje slovenskega jezika oziroma za prihodnost slovenskega jezika, potem si verjetno lahko vsi zamislite, kako velika je ta skrb nas glede znanja italijanskega in madžarskega jezika, saj gre v obeh primerih za zelo majhni skupnosti, za zelo ranljivi skupini in je še toliko bolj pomembno, da imamo, bom rekel, na tem področju vedno nek odprt dialog, soočenje mnenj in seveda poslušanje tako stroke kakor tudi politike. Mogoče bi toliko povedal, moja razprava bo mogoče nekoliko širša, da bova v poslanski skupini s kolegom Žižo oba zakona, ki sta na točki dnevnega reda, Včeraj smo imeli tudi en daljši razgovor pri gospe državni sekretarki, ki mislim, da je bil v celoti koristen. Na določene trenutke je bil mogoče malo kar, bom rekel, oster, ampak jaz mislim, da je tako prav, da svoja stališča za zaprtimi vrati iznesemo in poskušamo poiskati vedno možnost tistega kompromisa, ki je sprejemljiv seveda tako za ministrstvo kakor za narodno skupnost in seveda predvsem tudi za stroko. Saj kot sem rekel, model dvojezičnega šolstva, ki ga imamo zdaj že kar nekaj desetletij, ni idealen verjetno za nikogar, je pa tudi res, da sam, pa verjetno tudi večina tistih, ki živimo na tem območju in izhajamo iz tega šolskega sistema, tudi boljšega ne vidimo. Zato je še toliko bolj pomembno, da se ta model nenehno dopolnjuje, izpopolnjuje. In seveda, ko prihajajo kakšne spremembe, potem kljub temu da mogoče nismo v celoti zadovoljni, nas je veliko strah, da se določene stvari ne bi spremenile na slabše. V zadnjih tednih je bilo kar, bom rekel, veliko razgovora o tako imenovanem RAP in drugih pravilnikih, ki so v prvi fazi, bom rekel, vzbudili kar veliko skrb pri ravnateljicah. Ker če bi bil sprejet v tisti prvotni obliki, potem bi potem bi bilo to v škodo naših dvojezičnih osnovnih šol. In sem vesel, da ste se dejansko potem uspeli z ministrstvom bolj ali manj, vsaj kolikor imam informacij, dogovoriti za rešitve, ki so dejansko v prid skupnosti. Tu bi se tudi rad ministrstvu zahvalil za to, da so imeli posluh, da so bili odprti za naše pripombe. In seveda bi jim tudi svetoval, če to smem narediti, da bi se v bodoče, v izogib ravno tem nevšečnostim in pa mogoče tudi slabi volji na obeh straneh, glede tistih zadev, ki se nanašajo, bom rekel, na pripadnike avtohtonih narodnih skupnosti, že v pripravi oziroma pred pripravo pravilnika, zakona in tako naprej pogovorili tudi s predstavniki naših skupnosti, da vidijo, katera so tista osnovna izhodišča, ki so za nas pomembna in jih mogoče drugače vidite tukaj iz Ljubljane, kot jih mi sami dejansko čutimo na lastni koži v Prekmurju. Moram povedati, da država, če smo čisto iskreni, veliko sredstev vlaga v to naše dvojezično šolstvo, za kar smo hvaležni. Rezultati mislim, da so tudi temu temu primerni, čeprav si seveda vedno želimo, da bi bili še vedno boljši in da bi čim več učencev, ki obiskujejo dvojezično osnovno in srednjo šolo, govorilo aktivno tako madžarski jezik kot slovenski jezik. Mislim, da imamo na tem področju še kaj postoriti. Kar bi pa vsekakor prosil in to je, bom rekel, mogoče del te širše razprave – tudi gospo državno sekretarko, je, da se maksimalno potrudi, da se sprejme pravilnik za predšolsko vzgojo, ker ta že več desetletij dejansko ni bil sprejet, napram pravilniku, ki velja za dvojezične osnovne šole. Mislim, da so tako zaposleni v vrtcih diskriminirani, kar se mi zdi nepravično. Mislim, da bi bilo potrebno okrepiti delovanje Zavoda za šolstvo območne enote Murska Sobota, saj imamo trenutno samo dva svetovalca, ki govorita madžarski jezik, kar mislim, da je bistveno premalo. In tretja stvar, ki se ne tiče neposredno šolstva, posredno pa ja. Mislim, da bi bilo potrebno urediti tudi sistemsko financiranje osrednjih mladinskih organizacij tako na Obali kakor tudi v Prekmurju. Ker če želimo mlade zadržati, potem jim moramo tudi že v tem času ponuditi neko sistemsko financiranje za njihovo delo

Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovana sekretarka, spoštovane kolegice in kolegi! Danes se ukvarjamo ponovno in ponovno s tistim, kar je v bistvu desna stran že zdavnaj napovedala – da se bomo s temi pripravljalnicami očitno ukvarjali

kjer smo ga zavrnili. Pa ne samo zdaj, ko se pogovarjamo o srednji šoli, ampak tudi na ravni osnovne šole. Ne vem, zakaj desnico tako motijo ti priseljenci, ti otroci. Namreč ko se pogovarjamo o maternem jeziku, tako kot je že moj predhodnik povedal, se ne moremo pogovarjati samo o slovenščini, ampak se moramo pogovarjati tudi o madžarščini in nenazadnje o italijanščini s področja, s katerega jaz prihajam. Že ko smo pri italijanščini, veste, mi, ki smo doli doma, spremljamo te italijanske medije in te žalostne zgodbe, ki se dogajajo na Lampedusi. V zadnji tragediji, ki se je tam zgodila, je 26 otrok umrlo. 26 otrok, tistih, ki so želeli malo lepše življenje imeti. Takšni otroci seveda prihajajo potem tudi v naš šolski sistem. Govor o tem, kako bi s pripravljalnico pomagali in na nek način lažje vključili, in o neki vključujoči družbi – veste, vključujoča družba, že sama vključenost, ta vključujoči del pomeni, da mi delimo ljudi na prvorazredne in drugorazredne, ker če ne, ne bi vključevali nekoga noter, ampak bi ga sprejemali. Tako da meni je ljubša beseda empatični, da bi bili sočutni do tistih, ki potrebujejo. Ti, ki prihajajo k nam iz različnih razlogov, lahko je to zaradi vojnih žarišč, ki jih imamo kar precej zdaj že v svetu, ali zaradi ekonomskih razlogov, so v stiski. Ko se pogovarjamo o jeziku, po podatkih, seveda, ki jih podajajo podajajo slovenske gimnazije, imajo s tem relativno majhne težave. Zakaj? Ker je teh dijakov, ki pridejo na gimnazije kot priseljenci, katerih materni jezik ni slovenščina, italijanščina oziroma madžarščina, relativno malo. Tečaji, ki so na začetku intenzivni, služijo temu, da se čim prej vključijo. Podatki, ki jih imamo, so ti, da načeloma na gimnazijah s tem otroci nimajo težav. Imajo pa druge težave, ki so mogoče bistveno bolj pereče, to so pa težave zaradi kulture, zaradi različnih kultur, iz katerih prihajajo. Veste, tu slovenski jezik ne pomaga več toliko, zato je pomembno zadevi pristopiti celostno. Zaradi tega ker če ne, sam jezik ne bo prinesel rezultata, ki si ga vsi želimo, to pomeni integracije teh otrok. Že v letu 2023 se je v bistvu s pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa v srednjem šolstvu in dijaških domovih to problematiko, torej kulturnih razlik, naslovilo s tem, da se je povečal delež svetovalnih delavcev. In je bil jasno zapisan v tem pravilniku namen povečanja. Namen je bil, da se tem otrokom tujcem pomaga pri vstopanju v naš sistem, torej neke vrste koordinatorji. In seveda je to eden od ukrepov. Tisto, kar bi želel mogoče še poudariti, je to, da nadgradnja zgodbe vključevanja otrok, ki nimajo maternega jezika slovenščine, madžarščine oziroma italijanščine, je to, da omogočamo in širimo krog tistih, ki bodo deležni pomoči. Tu govorimo o tistih otrocih, ki vstopajo v 9. razredu osnovne šole v sistem in ne uspejo, ko prehajajo v srednjo šolo, opraviti preizkusa ravni znanja A2, in seveda tem pomagamo. Kar je pa pomembno, ker se toliko omenja, kako je to v praksi, kako se na vas obračajo ne vem kateri ljudje in vse skupaj – ja, imeli smo pri dveh zadnjih temah na sejah ravnatelje osnovnih šol, ki so zelo jasno povedali, da se jim zdi zelo smiseln ta način in da so oni to pri sebi zelo v redu uredili. Pozdravljajo, da se na začetku omogoča intenziven tečaj tudi v osnovni šoli. Tudi v osnovni šoli. Učenci se lahko, ko so del razreda, vključujejo pri tistih predmetih, pri katerih jezik ni tako pomemben, in ti predmeti so lahko lahko športna vzgoja, lahko je likovna vzgoja, lahko je glasbena vzgoja. To so predmeti, v katere so lahko vključeni. In da, ta jezikovna kopel, o kateri se tudi pogovarjamo včasih, je zelo pomembna. Zakaj? Ker daje širino in širi besedni zaklad. In ne zgolj v tisti ozki skupini, kamor želi desna stran na vsak način te otroke in mladostnike potisniti in, da, segregirati in diskriminirati. In to je to. Na enak način gre torej tudi pri srednji šoli, kjer se intenzivira tečaj v startu. Kasneje je tega lahko bistveno manj. Na Državnem svetu so imeli tudi široko razpravo o tej zgodbi in prišli do zaključka tudi v individualni zgodbi, ker je eden zelo jasno pojasnil, kaj se dogaja, sicer pri tistem zakonu, ki ga bomo kasneje obravnavali, na strokovnih šolah, kjer je imel učenec težave pri jeziku, je bil pa pri strokovnih predmetih zelo uspešen in je napredoval, seveda, ker so se tako individualno dogovorili in ga spremljali, in je v kasnejšem letu to jezikovno raven tudi dosegel. Kar je zelo pomembno, bil je del naše skupnosti, našega okolja. Še en vidik, ki ga ne gre prezreti, je pa to, da imajo ti dijaki možnost biti neocenjeni v tem prvem letu. Veste, kakšni so izsledki in podatki, ki so jih dale gimnazije? Velika večina, skoraj vsi želijo biti ocenjeni. Zakaj? Ker je napredovanje v znanju jezika v tem delu zelo hitro in v manj kot enem letu. Še ena kontradiktornost, ki nam jo desna stran ves čas očita. Sami pravite, da to ni problem pri slovanskih jezikih oziroma iz republik bivše Jugoslavije, katere del smo bili vsi. Zakaj? Zaradi tega ker so to podobni jeziki. Na drugi strani bi pa vi vse skupaj dali v eno škatlo in rekli, dajte počakati eno leto tam. Če to ni diskriminatorno, kaj potem je? Ja seveda, eno leto ne bodo v stiku z ničimer, čeprav lahko znajo slovenščino že po treh mesecih. In kako to poteka v praksi, sem že jasno povedal na eni seji, ko sem deklamiral pesem nekega učenca šestega oziroma sedmega razreda, česa je bil sposoben po nekaj mesecih sobivanja v razredu.

nenazadnje tudi prehrana za dijake, ki je zelo pomemben del v njihovem izobraževalnem sistemu, tudi ureditev za ukrepanje inšpekcije. Kar bi še pozdravil, je to, da se inšpekcija ne bo več ukvarjala samo in zgolj s kršitvami, ampak bo tudi svetovalni del opravila, kar bo zelo v pomoč

SDS):** Ni dobro poslušal ta gospod kolega iz koalicije. Dijaki oziroma učenci, ki niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine po skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2, gredo v obvezni tečaj.

Hvala. Glede na to, da ne morem replicirati na repliko. Mislim, da je bila državna sekretarka zelo jasna v svoji razpravi, ko je povedala, katere tri skupine so že naslovljene, in to že poteka. Danes urejamo četrto skupino, torej širimo ta del, s katerim zagotavljamo dijakom, da bodo lahko uspešno končali svoje šolanje. Hvala. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Moram se odzvati na kolega Janeva, ki je rekel, da s pripravljalnicami želimo narediti segregacijo. Ni res. Mi želimo pomagati. Ali ni to segregacija, da sedaj v neki šoli rečejo, ti ne znaš slovensko, greš v a, ti pa znaš slovensko, greš pa v b. Imeli bomo čiste razrede. Ali ni to segregacija? Ali ni to segregacija na podlagi jezika, maternega jezika? To se zdaj dogaja in mi tega ne želimo. Zato smo rekli, dajmo jih v pripravljalnice, dajmo jim možnost, da se čim prej naučijo slovenski jezik. Zdaj pa že učitelji, ker ne zmorejo izpeljati pouka,

kdo? Bomo kar prijavo odprli, vidim, da je več želja po razpravi. Prosim za prijavo.

Zdaj bom še enkrat v bistvu na nek način razpravljal, ampak bi želel replicirati svoji predhodnici. To, kar se dogaja v tej posamezni šoli, kar je navedla, jaz tega primera ne poznam in se z njim zagotovo ne strinjam. Zagotovo ne strinjam. Verjamem pa, da obstajajo nenazadnje rešitve, in te rešitve je državna sekretarka na matičnem delovnem telesu tudi povedala. Tako da v bistvu se da tudi individualno reševati določene stvari. Sicer bi lahko še marsikaj povedal, pa bom končal, zaradi tega ker mislim, da se čas tudi za nas izteka. Hvala. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Žan Mahnič. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Hvala, podpredsednik. Kolegice in kolegi! Sam sem prepričan, da ne v Evropski uniji ne nikjer drugje nobena država nima vlade, kot je pri nas, ki bi tako delovala proti svojim državljanom, proti slovenskemu narodu, kot dela vlada Roberta Goloba. Za Slovence nič, za tujce vse. Pa najsibo pri migrantih, pa najsibo pri delovni zakonodaji, najsibo pri davčni zakonodaji, kjerkoli, in nenazadnje tudi pri zakonu, ki ga imamo danes pred seboj. Pojdite vprašat dijake, pojdite vprašat starše, predvsem pa pojdite vprašat učitelje oziroma profesorje, ali ste za to, da vaši dijaki znajo slovensko, ko pridejo v 1. letnik srednje šole. Tisti od profesorjev, ki bo rekel, da to ni važno, se globoko laže. Imamo probleme v osnovnih šolah, zaradi tega ker otroci ne znajo slovenskega jezika, imamo probleme tudi v srednjih šolah. Saj ni samo Robert Janev pa še kdo od vaših učitelj, so tudi v naših klopeh učitelji in lahko iz prve roke povedo, kaj se dogaja v osnovnih in seveda tudi srednjih šolah. Če nekdo ne zna slovenskega jezika, zavira učni proces. Zavira učni proces ostalih, ki se želijo nekaj naučiti, ki se morajo nekaj naučiti in ki si želijo, da učni proces normalno poteka. Mi nismo proti nikomur. S tem amandmajem, ko določamo, da je tečaj slovenskega jezika obvezen, da velja, da traja tisto šolsko leto in da se potem po uspešno opravljenem lahko bodoči dijak vpiše v šolskem letu, ki sledi, tem želimo pomagati vsem. Tako tistim, ki znajo slovensko in si želijo, da učni proces poteka normalno in po usklajenih tirnicah, kot tudi tistim, ki slovenskega jezika ne znajo, da se ga naučijo, da bodo tudi oni lahko sledili tempu. Ne vem, zakaj ravnate tako protislovensko, zakaj ste proti slovenskim dijakinjam in dijakom, pa ne bom rekel, ajde, proti Slovencem, ampak proti državljanom. Ker imamo v srednjih šolah državljane, ni nujno, da so po narodnosti Slovenci, ampak znajo slovenski jezik. Če so se ga lahko oni naučili že od rojstva naprej, če so se tu rodili, ali pa kasneje prišli, zakaj se ga ne bi potem tudi tisti, ki bodo recimo prišli sedaj k nam in želijo brez znanja slovenskega jezika iti v 1. letnik? Tega problema ne bi bilo, če bi sprejeli naš amandma. V enem letu se da naučiti slovenski jezik, tako kot se ga morajo naši državljani naučiti, ko gredo ven. Pojdite v München, vpišite se v gimnazijo pa govorite slovensko! Me zanima, koliko časa boste tam v 1. letniku. Sploh prišli ne boste v 1. letnik. Sploh prišli ne boste v 1. letnik, ne v Münchnu ne drugje! Samo pri nas pa je to možno, ker se vse lahko, ker so naša vrata odprta vsem tistim, ki pridejo legalno, še raje tistim, ki pridejo ilegalno, predvsem pa tistim, ki ne znajo slovenskega jezika. Se bomo že Slovenci prilagodili. Ne, Slovenci se ne bomo več prilagajali! Kdor pride v našo hišo, se bo ravnal po naših pravilih, pa če mu je prav ali ne, pa če je vladi prav ali ne. Slej ko prej se bo to popravilo.

Slovenije. In to je tisto, kar počne že ves čas v bistvu stranka SDS, deli ljudi. Dajte mi povedati, s kakšnim občutkom se bodo tisti, ki jih delite na prvorazredne in drugorazredne, potem na koncu združevali skupaj. Vam jaz povem iz prve roke? Grdo se bodo gledali ves čas. Ves čas, tako kakor je bilo to že do zdaj.

Žal je čas potekel, tako da ne morete nadaljevati. Vidim, da je še želja po razpravi. Odpiram prijavo. Najprej dobi besedo gospa Iva Dimic. Še enkrat se moram oglasiti, ker pravite, da delimo ljudi in tako naprej. Jaz bom pa takole rekla. Dejstvo je, to ste prej priznali, da ne veste, kaj se dogaja po šolah. To je dejstvo. In dejstvo, da ne veste, kako izvajajo pouk. In dejstvo je, da ne veste, kaj se dogaja glede nasilja. Vi mislite, da so to osamljeni primeri. Včeraj sem poslušala ministra, danes je točka dnevnega reda z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, moram to povedati, dejstvo je, da ne veste, kaj se dogaja, da gredo stvari mimo vas. In potem rešujemo zadeve post festum. Ko se zgodijo, rešujemo zadeve. Ne Ne takoj misliti, če smo v opoziciji, da smo proti vsemu, kar vi predlagate. Naše delo dokazuje, da dobre stvari v Novi Sloveniji vedno podpremo, ki so dobre za državljane in državo. Ampak dejstvo je, da vi zavračate vse, kar opozicija predlaga, in vidite v vsakem neko zaroto delitve ljudi. Še enkrat poudarjam, da je za otroke najslabše to, da nimajo možnosti aktivnega učenja slovenskega jezika. Iz tega izvira tudi medvrstniško nasilje, ki se je zgodilo. Ga obžalujem in obsojam in zagovarjam ničelno toleranco, ampak je treba na tej stopnji nekaj narediti.

ne glede na to, da je to 1. člen, v katerem naj bi široko razpravljali, zagotovo pa ne o tistih zadevah, ki se ne tičejo tega zakona. Prosim, da jo opomnite, da ostajamo v teh parametrih, v katerih smo tudi vsi ostali razpravljali, in se nismo širili in polemizirali okrog ostalih problematik.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

Lep pozdrav! Hvala za besedo. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. S tem zakonom se ureja tudi izpopolnjevanje po pridobljeni izobrazbi ter usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Po podatkih ministrstva se v tem šolskem letu v srednješolske izobraževalne programe vključuje 81 tisoč 206 dijakov. Predlagana sprememba zakona pa ne posega v dosedanji koncept ureditve poklicnega in strokovnega izobraževanja, temveč se s predlaganimi dopolnitvami oziroma popravki veljavnih določil le izboljšujeta jasnost zakonskih določil in njihova usklajenost z drugimi strateškimi dokumenti in predpisi ter uveljavljeno prakso. S predlagano novelo se predlagajo spremembe in dopolnitve zaradi usklajevanja z novelo Zakona o osnovni šoli in se določajo spremembe in dopolnitve na naslednjih področjih. Tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski in niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji oziroma so se prvič vključili v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 9. razredu. Urejajo se merila za izbiro v primeru omejitve vpisa. Potem urejanje prehrane za dijake v času opravljanja praktičnega usposabljanja z delom. Spreminja se terminologija glede na organizirano izobraževalno delo. Ureja se pravna podlaga za ukrepanje inšpekcije, pristojne za delo, glede pravic dijakov na praktičnem usposabljanju z delom. Posodablja se povezovanje informacij, da se zmanjša administrativna obremenitev. Temeljna načela predlaganih sprememb zakona pa so: zagotavljanje enakih možnosti in pravičnosti v izobraževanju z zagotavljanjem tečaja slovenščine za dijake. Ob tem je potrebno poudariti, da so predlagane spremembe te nove rešitve v kontekstu načela enakih možnosti, omogočajo večjo uspešnost dijakov, katerih materni jezik ni slovenski in so se v Republiki Sloveniji prvič vključili v sistem vzgoje in izobraževanja v 9. razredu. uresničuje tudi načelo zagotavljanja objektivnosti, enakih možnosti in pravičnosti pri vpisu v srednješolske programe z možnostjo upoštevanja rezultatov nacionalnega preverjanja znanja. Ključno načelo pri spremembi meril v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe z uvedbo dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja kot selekcijskem mehanizmu je predvsem načelo pravičnosti. Hkrati se bo s tem zmanjšala tudi možnost diskriminacije, ki lahko nastane zaradi heterogenega ocenjevanja v celotni populaciji. Nadalje. Novela sledi načelu zagotavljanja enakih možnosti in pravičnosti z ureditvijo prehrane za dijake v času opravljanja praktičnega usposabljanja z delom z zavezo delodajalca, da dijaku v času opravljanja praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu v okviru izobraževanja za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe zagotovi prehrano med delom enako kot za delavce. Če delodajalec za delavce ne organizira prehrane med delom in prehrana za dijake v kolektivnih pogodbah ni določena, pa dijaku povrne stroške za prehrano najmanj v višini cene šolske malice, kot jo s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, in na podlagi zakona, ki ureja šolsko prehrano. Nadalje se sledi načelu zagotavljanja usklajenosti s posodobljenimi izobraževalnimi programi nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, ki so bili prenovljeni v skladu z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je določil strokovni svet za splošno izobraževanje. Z novelo se zagotavlja učinkovitejši nadzor nad izvajanjem določb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja praktičnega usposabljanja z delom. Zagotavljajo se preglednost, dostopnost, gospodarnost in varnost podatkov s posodabljanjem in nadgradnjo obstoječih aplikacij in programskih rešitev, saj dijakom ne bo več potrebno predložiti informacij o morebitni spremembi vpisa v šolo ali izobraževalni program dijaškemu domu v obliki potrdila o vpisu. Ta podatek bo namreč razviden neposredno v evidenci prijavljenih in vpisanih v dijaške domove oziroma v aplikaciji, ki jo uporabljajo dijaški domovi. Hvala lepa. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvoli. Hvala lepa. Spoštovani! Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 12. seji letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku vložila Vlada. Državna sekretarka Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je v dopolnilni obrazložitvi podrobneje pojasnila spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša predlog zakona. Zakonodajno-pravna služba je v mnenju, ki ga je pripravila na podlagi poslovnika, podala pripombe k posameznim členom. Njena predstavnica je na seji povedala, da je bila večina pripomb ustrezno upoštevana z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa je podalo tudi nekatera dodatna pojasnila. Predstavnik Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino je povedal, da komisija predlog zakona podpira in nanj nima pripomb. Na seji odbora je sodelovala tudi predsednica Dijaške organizacije Slovenije, ki je povedala, da se Dijaška organizacija s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinja in posebej pozdravlja dopolnila, ki se nanašajo na pravico dijaka do prehrane med delom. Članice in člani odbora so v razpravi izpostavili predvsem tematiko vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor in spremembo meril za izbiro v primeru omejitve vpisa. Posebej je bila izražena tudi podpora dopolnitvam, ki se nanašajo na pravico dijaka do prehrane med delom in pravico do nagrade. Poslanka iz Poslanske skupine SDS je vprašala, zakaj se iz meril za izbiro v primeru omejitve vpisa črtajo rezultati državnih tekmovanj v znanju ter znanja in spretnosti, ki so pomembni za uspešno izobraževanje oziroma opravljanje določenega poklica. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija je menila, da je potreba po spodbujanju učenja slovenskega jezika v strokovnih izobraževalnih programih še večja kot v gimnazijskih programih, zato bi bilo potrebno dijakom omogočiti učenje jezika, znanje slovenskega jezika je namreč pogoj za uspešno integracijo in tudi za uspešno karierno pot. Poudarila je, da je zdaj primeren trenutek za ureditev področja. Poslanec iz Poslanske skupine Svoboda pa je izpostavil vprašanje glede višine nagrade za obvezno praktično delo dijakov ter še glede obveščenosti delodajalcev o finančnih spodbudah za praktično usposabljanje dijakov. Predstavnica predlagatelja se je odzvala na vprašanja članic in članov odbora in pojasnila, da vse osnovne šole ne omogočajo vsem učencem sodelovanja na vseh tekmovanjih, zato bi bili z upoštevanjem teh tekmovanj pri merilih v primeru omejitve vpisa kandidati v neenakopravnem v neenakopravnem položaju. Upoštevanje dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu pa bo omogočilo preglednost, večjo objektivnost in enakopravnejše pogoje pri kandidiranju za vpis na razpisana vpisna mesta v primeru omejitve vpisa za vse kandidate. Dodala je, da srednješolski programi, ki potrebujejo posebna znanja ali spretnosti, to določijo z dodatnimi vpisnimi pogoji. Glede nagrad dijakom je pojasnila, da je višina določena s kolektivnimi pogodbami, zato nanjo ne morejo enostransko vplivati. V javnem sektorju je določena enotna višina nagrade, v zasebnem sektorju pa so nagrade lahko tudi višje. Dodala je, da ministrstvo ozavešča delodajalce o možnosti pridobitve finančnih spodbud za praktično usposabljanje dijakov ter nudi podporo pri pridobivanju teh sredstev. Odbor je sprejel vse predlagane amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, ni pa sprejel amandmaja Poslanske skupine SDS. Odbor je nato glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo na stališča poslanskih skupin. Gospa Vera Granfol bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav državni sekretarki Janji Zupančič, lep pozdrav tudi mag. Branki Hrast Debeljak z Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, kolegice, kolegi! Novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji uvaja več pomembnih sprememb. Njihov namen je izpostaviti pomen inkluzivne paradigme, h kateri se je Republika Slovenija tudi zavezala, poenostaviti upravne postopke in zaščititi pravice dijakov. S spremembo zakona se zagotavlja tečaj slovenskega jezika za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, ki se vpisujejo v začetni letnik srednjih šol in ki so se prvič vključili v slovenski izobraževalni sistem v 9. razredu. Na tem mestu bi bilo potrebno izpostaviti naslednje. Dijak, ki se vpisuje v srednjo šolo, je zaključil osnovno šolo, to pomeni, da je usvojil minimalne standarde znanja slovenskega jezika. S predlagano pobudo pa se takim dijakom ponuja nadaljevanje učenja slovenščine ter posledično nemoteno vključevanje v izobraževalni sistem, kar bo izboljšalo njihove možnosti za učni uspeh in seveda za socialno vključenost. Poleg tega nov zakon obravnava merila za izbiro v primeru omejitve vpisa, s katero se bo vzpostavil preglednejši in pravičnejši postopek vpisa v srednješolski program. Odpravljeno bo tudi neskladje s šolskimi ocenami in rezultati NPZ, na katero opozarja Državni izpitni center že vrsto let. Z novim zakonom se spreminja tudi ureditev prehrane dijakov med praktičnim usposabljanjem z delom. Določa prevzem odgovornosti delodajalcev, da dijakom omogočijo temeljne pravice v njihovem razvoju. Poleg posodobitve terminologije, ureditve pravne podlage za ukrepanje Inšpektorata za delo in uskladitve z obstoječim pravnim redom se z novelo zakona zmanjšuje tudi upravno breme s posodobitvijo povezovanja informacij. Slednje je za vse deležnike srednješolskega izobraževalnega sistema v sodobnem digitalnem svetu seveda neobhodno. Za konec naj povem, da se s predlogom novele uresničuje tudi določila strategije Vlade Republike Slovenije na področju vključevanja tujcev, ki jezikovno integracijo in integracijo na področju izobraževanja izpostavlja kot eno od prednostnih nalog. Spremembe Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji predstavljajo celovito prizadevanje za izboljšanje izobraževalne izkušnje za vse dijake, zlasti tiste iz različnih jezikovnih okolij, hkrati pa zagotavljajo pravičnost, varstvo pravic in upravno učinkovitost. Zaradi navedenih pozitivnih razlogov bomo predlog zakona v Poslanski skupini Svoboda podprli. Hvala lepa.

pozdrav! Stališče poslanske skupine začenjam takole. Če me niste dobro poslušali prvič, poslušajte zdaj, drugič. Ponovimo vajo. Citiram: »Že dlje časa opozarjamo na velike težave integracije učencev priseljencev v slovenski šolski prostor. Trenutna situacija priseljevanja zaradi odpiranja novih delovnih mest nekvalificirane delovne sile v določene dele države, predvsem v večja mesta, in posledično vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor zahteva takojšnjo intervencijo tudi s strani pristojnega ministrstva, saj šole same enostavno ne zmorejo več reševati problematike.« In še: »Naj že na začetku poudarimo, da ne gre za kakršnokoli diskriminacijo teh otrok, temveč ravno obratno, željo, da se vsi otroci lahko uspešno integrirajo.« Spoštovana vlada, spoštovana koalicija, to niso moje besede, to niso besede Slovenske demokratske stranke, to so besede lokalnih skupnosti in tistih, ki se vsakodnevno v praksi srečujejo s težavami. Vedno več je osnovnih šol, opozarjajo župani in ravnatelji, kjer je v določenem razredu večina otrok tujcev, ki malo ali skorajda nič ne razumejo slovenskega jezika. Vse večje težave se pojavljajo tudi pri znanju otrok tujcev, ki kljub nezadostni ravni znanja slovenskega jezika napredujejo v višje razrede osnovne šole. Zgolj slepo vztrajanje na vključujočem modelu, po katerem se otroka tujca nemudoma vključi v pouk, čeprav ne zna niti ene slovenske besede, ne prinaša in ne bo prineslo pozitivnih sprememb. Glede na dosedanje izkušnje tudi zgolj povečevanje ur slovenščine, s čimer je bil v zadnjih letih večkrat noveliran Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ne pomeni pozitivnih premikov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pred časom predlagali rešitve in vse ste zavrnili. Zavrnili ste pravzaprav predloge županov, ravnateljev, učiteljev, sami pa niste kaj dosti naredili. Pri noveli Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ste tokrat torej pri srednjih šolah dobili novo priložnost, da se lotite reševanja težav. Dobili ste priložnost, da svoj semafor zaznavanja težav, ki sveti narobe, vendarle usmerite tako, da bo končno začel delovati prav. Predstavljajte si, da greste, tukaj ne bom rekla v Albanijo, na Tajsko in sedete v razred, kjer učitelj razlaga snov matematike v tajščini, in vi to poslušate in vi to razumete. Bravo, če je to res tako! In enako se zgodbe odvijajo tudi v slovenskih srednjih šolah. Pride otrok tujcev v 1. letnik srednje poklicne in strokovne šole, čeprav ne zna slovenskega jezika, nudene pa so mu dodatne ure slovenščine. In čeprav ob koncu leta ne dosega znanja, potrebnega za pozitivno oceno iz predmeta slovenščina, je lahko prvo leto izobraževanja neocenjen iz tega predmeta in napreduje v naslednji letnik. Je to za vas res prava rešitev? V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pripravili amandma, s katerim za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji in niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2, šola pred prvo vključitvijo v poklicno ali strokovno izobraževanje organizira tečaj slovenskega jezika, ki traja celotno šolsko leto in je za otroke tujce obvezen, za vključitev v poklicno in strokovno izobraževanje pa morajo ta izpit tudi uspešno opraviti. Je to logično? Je to zdravorazumsko? Je to nujno potrebno za uspešno integracijo? Da. In kakšen je vaš odziv? Diskriminacija, odrivanje teh otrok na rob, segregacija, nesprejemanje tujcev, nestrpnost. Vaš tipičen odziv in zmerjanje, vaše pokroviteljstvo in misel, da ste bolj napredni in bolj strpni. Ne, niste! Niste, hkrati pa ne pomagate in ne boste pomagali otrokom tujcem, ki bi se radi vključili v našo družbo. Za razliko od vas mi verjamemo, da je vključujoči pristop edino učinkovit takrat, ko je znanje jezika kateregakoli tujca tako dobro, da lahko funkcionira v vsakodnevnem življenju. In mi želimo pomagati. Vi pa trmasto vztrajate pri zgolj navidezni pomoči, ki do danes ni prinesla nobenih izboljšav, ampak problematiko znanja slovenskega jezika otrok tujcev v slovenskih šolah samo še poglablja. V tem zakonu se nam edino primerno zdi, da ste se odzvali glede plačila prehrane dijakov na praktičnem usposabljanju z delom, ampak zgodbo glede jezika, začeto pri osnovnih šolah, nadaljujete v srednjih, in zato mi tega predloga novele ne bomo podprli. Hvala lepa.

državna sekretarka, kolegice in kolegi! Današnji predlog predvideva, da bi tudi za dijake tujce, ki so se v Sloveniji vključili v 9. razred osnovne šole in niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine na ravni A2, šola ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje ob začetku šolskega leta organizirala intenzivni tečaj slovenščine, ki je za te dijake obvezen. V Novi Sloveniji menimo, da to ni dovolj. Tako kot smo predlagali v Zakonu o osnovni šoli, bi bilo potrebno tudi v srednje šole uvesti enoletne pripravljalnice za dijake tujce, ki slovenščine ne znajo na ravni A2. Problem neznanja slovenščine je namreč vedno večji in pri dijakih povzroča stiske, saj ne razumejo snovi, ne razumejo, kaj se v razredu dogaja, poleg tega tudi motijo pouk za ostale v razredu. Z dobrim temeljem znanja slovenščine bi dali dijakom, ki jezika ne znajo, boljšo popotnico za življenje, saj bi se bolje vključili v slovensko družbo in dobili dobro službo. Naš predlog pripravljalnic je naletel na neodobravanje, češ da gre za segregacijo in izključevanje, čeprav bi po našem predlogu otroci poleg intenzivnega pouka slovenščine in slovenske kulture skupaj z ostalimi vrstniki še vedno obiskovali predmete, kot so športna, likovna, glasbena vzgoja, kjer je znanje slovenščine manj pomembno. Zanima me, kaj naši kritiki menijo o primeru srednje šole, v kateri so razrede ločili in so v enem samo slovensko govoreči dijaki in v drugem dijaki, ki ne znajo in ne razumejo slovensko. No, to to pa sta segregacija in izključevanje in se dogajata v sedanjem sistemu, za katerega koalicija in minister vztrajata, da je ustrezen. V Novi Sloveniji smo prepričani, da to ni dobro za dijake in da bi bile boljša rešitev pripravljalnice. Današnji predlog zakona posega tudi v točke, ki jih osnovnošolci zbirajo za nadaljevanje šolanja v srednji šoli. Pri izbiri kandidatov za vpis se bodo po novem upoštevali njihovi učni uspehi v predhodnem izobraževanju in dosežki nacionalnega preverjanja znanja iz matematike in slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika na narodno mešanih območjih. Kot dodatno merilo se bodo lahko upoštevali tudi posebni vpisni pogoji, določeni v izobraževalnem programu, v katerega se kandidat vpisuje. Dijakom na praktičnem usposabljanju bo delodajalec po novem dolžan zagotoviti prehrano med delom enako kot za delavce. Če delodajalec za delavce ne organizira prehrane med delom, dijaku povrne stroške za prehrano najmanj v višini cene šolske malice. V tedensko obremenitev dijakov v skladu s prenovljenimi programi se bosta štela pouk splošnoizobraževalnih predmetov ter pouk strokovnoteoretičnih vsebin v sklopu strokovnih modulov in odprtega kurikuluma. Izobrazba je več kot le znanje. Izobrazba ne pomeni le učenja, ampak tudi razumevanje. Ne govorimo torej samo o znanju, ampak o celostni izobrazbi duha in karakterja. Novi Sloveniji menimo, da današnji zakon poleg nekaterih slabih rešitev prinaša tudi nekaj dobrih, zato mu ne bomo nasprotovali. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi! Tudi predlog novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ne posega v vsebino ali koncept srednješolskega izobraževanja. Rešitve, ki jih prinaša novela zakona, so v delu, ki ureja organizacijo učnega procesa in pravice dijakov, enake kot jih predvideva zakon o gimnazijah. To pomeni, da se tudi za dijake poklicnih in strokovnih šol, katerih materni jezik ni slovenščina in so se v osnovno šolo v Sloveniji vključili v 9. razredu, uvaja obvezni tečaj slovenskega jezika, če ob vpisu v srednjo šolo ne opravijo uspešnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na ravni A2. Zaradi spremembe Zakona o osnovni šoli se uvaja dodatna merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa na srednje šole. Spreminja pa se tudi poimenovanje različnih delov izobraževalnega programa, ki ureja določila v zvezi z vodenjem evidence dijakov, vpisanih v srednje šole, in evidence dijakov v dijaških domovih. Edina bistvena razlika v spremembah, ki jih prinašata novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter novela Zakona o gimnazijah, se nanaša na ureditev prehrane za dijake v času opravljanja prakse pri delodajalcih. Po novem bodo morali delodajalci dijakom, ki pri njih opravljajo praktično usposabljanje z delom, zagotoviti prehrano med delom na enak način kot za delavce. Če pa delodajalec nima organizirane prehrane med delom ali prehrana za dijake ni določena s kolektivno pogodbo, bo moral delodajalec dijakom izplačati povračilo za malico v višini cene šolske malice. Glede na to, da veliko delodajalcev dijakom na praksi ni zagotavljalo malce, ker ta obveznost ni bila v njihovi kolektivni pogodbi, so nekateri delodajalci ob zahtevi za plačilo malice zavračali sprejem dijakov na praktično usposabljanje. To pa je za številne poklicne in srednje šole predstavljalo težavo, saj je delovna praksa sestavni del izobraževalnega procesa in pogoj za uspešno končanje šole. Poslanska skupina Socialnih demokratov se, enako kot pri predlogu zakona o gimnazijah, s predlaganimi spremembami strinja in jih podpira. Hvala. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica dr. Tatjana Greif. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani vsi prisotni! Najpomembnejši del spremembe oziroma dopolnitve zakona je ureditev pravice do malice in pravice do izplačila nagrade za dijake, ki opravljajo praktično usposabljanje oziroma delovno prakso. Dijaku praktikantu bo po novem pripadala nagrada v obliki plačila, ki je določena s kolektivno pogodbo. Kar je novo, je tudi to, da je za neizplačevanje nagrade predvidena globa. Enako kot pri Zakonu o gimnazijah se uvaja tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenščina, ali za dijake, ki so se v Sloveniji prvič vključili v 9. razred osnovne šole. osnovne šole. Prav tako bo dijakom zagotovljena pravica do prehrane med delovno prakso. Če pa delodajalec ne zagotavlja delavcem prehrane med delom in če v kolektivni pogodbi ni navedeno, kolikšno je plačilo za malico dijakov, potem se dijaku pravica do malice izplača denarno najmanj v višini cene malice po Zakonu o šolski prehrani. Nezagotavljanje oziroma neizplačevanje je zopet podvrženo globi, česar trenutno ni. Glede malice za dijake, ki opravljajo prakso, nas zelo veseli, da je ministrstvo prisluhnilo staršem in dijakom, ki se že dlje časa zavzemajo za zagotovitev pravice do šolske prehrane med opravljanjem praktičnega usposabljanja. Tudi sama sem v zvezi s tem ministru dr. Feldi zastavila poslansko vprašanje pred kakšnim letom dni, glede malice za dijake med opravljanjem praktičnega usposabljanja, med delom. da so si v panogah, v katerih kolektivne pogodbe niso opredeljevale plačila prehrane dijakom, morali dijaki v lastni režiji organizirati hrano, je nerazumljivo. Ta sprememba zakona zdaj to krivico in neenako obravnavo. Prav Prav tako se nam zdi v celoti primerno, da se breme plačila prenese na delodajalca. Delodajalec ima namreč od praktičnega usposabljanja dijakov neposredno korist. Ne le, da dijaki zanj opravijo delo, ampak pozitivna izkušnja na delovnem mestu med praktičnim usposabljanjem pogosto vodi v preferiranje tega delodajalca po zaključku izobraževanja, saj je dijak že vajen kolektiva, prav tako pa je uvajanje na redno delovno mesto lažje in hitrejše. Pomemben element je tudi prekrškovna določba za neizplačevanje malice in nagrade, ki je do sedaj manjkala. Zakon bomo v Levici podprli.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 V razpravo dajem 1. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato prosim za prijave.

Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovana državna sekretarka! Kot je že kolegica Helbl v našem stališču povedala, ponavljamo zgodbo iz prejšnjega zakona. Še bolj pomemben pa je ta amandma, ki ima pravzaprav isto materijo pri tem zakonu. Zdaj govorimo o noveli Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Tukaj vemo, če pogledamo statistike, ki so tudi bile v uvodni obrazložitvi zakona pokazane glede na tudi potrebno delovno silo na tem področju, je primanjkljaj teh poklicev res v nebo vpijajoč. Trenutno imamo na voljo deficitarne štipendije, tisoč jih razpišemo razpišemo vsako leto, kar mislim, da je premalo. Ta manko je viden, nenazadnje smo obravnavali včeraj tudi interventne ukrepe na področju socialnih zavodov ter tudi tam razpisujemo nove štipendije. Kar pa je pomembno in kar v našem amandmaju predlagamo, je pa res ta pogoj znanja ravni A2. To pomeni, če želi dijak, po navadi po treh letih izobraževanja v poklicni smeri, priti na trg dela in opravljati te poklice, je res nujno potrebno, da zna vsaj tisto A2 raven jezika. jezika. Kako naj deluje v okolju, na primer v gostinstvu, kjer imamo zdaj problematiko, na primer ko gremo na Bled ali pa v Portorož, kjer pravzaprav govorijo rusko, kjer govorijo hrvaško in tako naprej? In to so gostinci na najvišjem nivoju. Torej, to so natakarji, ki strežejo gostom, seveda tudi iz tujine, ampak tudi našim državljanom.

Nekako z razumevanjem, da je gimnazija namenjena tistim boljšim učencem, pa tukaj res ne vidim razloga, zakaj ne bi podprli našega amandmaja. Prav v poklicnem in strokovnem izobraževanju potrebujemo, da se dijaki vpišejo, predvsem iz socialno šibkejših okolij, predvsem iz tistih okolij, ki jih naslavljamo, kjer so izzivi, problemi tako doma kot potem tudi v šoli. Mi zopet predlagamo to dodatno šolsko leto tega učenja. To znanje

brati slovenske podnapise, ko poslušajo radio, da razumejo, kaj se okoli njih dogaja. To bi bila prava integracija. Zdaj moram pravzaprav nekako tudi replicirati gospodu Janevu, ko je prej strankarskega kolega Mahniča tako napadel. Mi nič ne delimo, ampak pomagamo obema skupinama, torej dijakom, ki ne znajo jezika, ki želijo zaključiti srednješolsko izobraževanje, ki seveda po ustavi ni obvezno, osnovna šola je obvezna, hkrati pa dovoljujemo vsem ostalim dijakom, ki pa pač znajo svoj materni jezik, torej slovenščino, da jim pri tem tudi pomagamo, da niso, bom rekel, na račun teh, ki znajo šibkejše jezik, deležni manjše pozornosti. Ta naš amandma je pravzaprav rešitev za obe skupini, tako za, lahko po vaše, kot ste rekli, gospod Janev, prvo- in tudi drugorazredne. In pravzaprav mi tukaj združujemo prvo- in drugorazredne, kar se sedaj dogaja, v istorazredne, prav s tem amandmajem. Tako da mislim, da je ta amandma potreben podpore. Nenazadnje pa, kot sem dejal, tudi aktualna situacija, od groženj na spletu do nasilja v šolah, ki smo mu bili priča ki smo mu bili priča v zadnjih dneh in tednih, dokazuje, da je potrebno tukaj res narediti velikanske premike. Majhne spremembe ne bodo rešile akutne situacije,

za besedo. Ponavljam že tolikokrat izrečene besede, pa morda bo tukaj malo drugače. Morda je ta amandma, kot je že kolega Hoivik povedal, še bolj osmišljen za dijake, ki bodo vključeni v srednje strokovno in poklicno izobraževanje, glede na to, da se že v 1. letniku srečujejo s stroko, s strokovnim jezikom, ki ga je seveda treba dobro razumeti, odvisno tudi od programa, je lahko tudi življenjsko pomembno znanje. znanje. Tudi državna sekretarka je na naši seji povedala, to je njena izjava, da se večje težave pri znanju slovenskega jezika pri otrocih tujcih pojavljajo prav v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Jaz sem že tudi na odboru povedala, sama sem še do nedavnega učila v srednjem strokovnem izobraževanju. Učila sem tudi otroke priseljence, z vso skrbnostjo, z vsem razumevanjem, da ne bo pomote da ne bo pomote o delitvi ljudi, bog ne daj otrok, dijake, ki so prišli iz drugih držav. Bili so tudi s Kosova, bile so velike težave. Moram reči, da je pred leti prišel dijak 30. avgusta v Slovenijo, 1. septembra v šolo, na žalost je bil samo en teden, ker je bila komunikacija popolnoma nemogoča, zaradi tega ker mi nismo znali albansko, ne sošolci ne učitelji, on je pa tudi samo albansko znal. Po enem tednu je odšel s šole. Kam ga je pot zanesla, pa ne vem. Upam, da je vse dobro. Torej, to je ta vključujoča družba, ali ne? In potem imamo dijake, ki bi v svojih okoljih lahko bili vključeni v gimnazijski program, pa pridejo sem in niso in so vključeni v ta program, torej srednje strokovno ali poklicno izobraževanje. So hendikepirani, so jezni, se upirajo odločitvi staršev, da so jih prestavili, preselili v novo okolje. Izgubili so svojo družbo in se zelo upirajo in je potrebna tukaj še posebna skrb za take otroke, da jih ne izgubiš, da ne gredo na cesto. Zato seveda, saj ne vem, če se je sploh vredno odzvati na besede kolega Janeva, ki ima ves čas to manijo, da nekdo deli, on pa ne, on je pa sama sveta preproščina in sveta Marija.

stopnjo izobraževanja. Primeren odziv bi bil takšen, in tudi strokoven, in tudi pedagoški, da bi tem otrokom to ponudili. Z veseljem se bodo vključili potem v različne strokovne programe, poklice. Navsezadnje je dobro, da nas postrežejo natakarji, ki jim lahko povemo v slovenščini, da želimo to in to, ne pa da kažemo na jedilni list, kaj bi radi pojedli in kaj bi naročili. Torej z vso skrbnostjo. Vam povem, da so tudi odzivi teh otrok in njihovih staršev: mi si želimo za svoje otroke, da so uspešni v svojem poklicu, to si želimo za svoje otroke in vemo, da je jezik pomemben. Če je takšen pristop, kot je zdaj, ne prinaša uspehov, ker je, bomo rekli temu, en del tako imenovane permisivne vzgoje, permisivnega odnosa: »Ja, saj bo, saj bo.« Ne, nič ne bo kar tako. Nič ne bo. Padajo standardi znanja.

Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, tako da odpiram razprave.

Na predhodni točki, pri Zakonu o gimnazijah, in tudi na več predhodnih sejah odborov poslušam očitke glede neuslišanih pripravljalnic. Torej neuslišanih. Danes ta metoda ni več primerna rešitev za sprejemanje in vključevanje učencev in dijakov, katerih materni jezik ni slovenščina, zato tudi zakoni, ki jih danes obravnavamo, nosijo drugačne rešitve, sodobne vključevalne in nediskriminatorne rešitve in metode učenja slovenskega jezika. Ljudje so se od nekdaj preseljevali, migrirali, od prazgodovine naprej. Migracije so bile vedno gibalo razvoja, večjezičnost je pa ena od temeljnih vrednot razvitega sveta Evropske unije in tudi Slovenije.

naši oddelki na šolah so heterogeni, niso homogeni, recimo pripravljalnice mi delujejo kot neka homogena skupina, čeprav znotraj tega tudi niso enaki učenci. Zavedati se moramo, da imamo na oddelkih ne samo otroke učence učence priseljence, dijake priseljence, ampak imamo tudi učence, ki imajo dodatno strokovno pomoč, ki imajo težave na učnem področju, navsezadnje imamo otroke Rome, ki jih je ravno tako treba socializirati in se posebej potruditi okrog njih. Učitelji so v veliki meri že navajeni, da delajo individualno, da delajo diferencirano. še nekaj bi tu poudarila. Mi govorimo zdaj samo o jeziku kot jeziku, so pa druge kategorije, ki so mogoče celo bolj pomembne, kot sta socialna vključenost, učenje čustvene inteligence. Se pravi, slovenski otroci, tisti otroci, ki jim je slovenščina materni jezik, imajo sedaj tu priložnost, da poskrbijo za te otroke, ki jezika ne obvladajo, ki ne poznajo dobro naše kulture, da jim posvečajo pozornost, da jih vključujejo v svoje igre, navsezadnje da jih vabijo na praznovanja svojih rojstnih dni. Torej jih spodbujajo, razvijajo empatijo. Mi vemo, da te stvari niso preproste. Zato resnično ne vidim nobenega problema, če imamo tečaje, ki so dobro organizirani, recimo recimo za do tri dijake, ne vem, 90 ur, če je dijakov štiri do šest, je 120 ur, ker prej se je govorilo samo o 90 urah, potem ta tečaj lahko traja, če je skupaj več dijakov, 160 ur in tako dalje. Torej res popolnoma nobenega problema ne vidim v tem, vidim v tem, vidim bistveno boljše zadeve, da se z inkluzijo ti otroci dobro integrirajo. Vidimo pa v teh razpravah danes oziroma med vrsticami, če ne celo potem že direktno, kakorkoli se desna tribuna pretvarja, da si zelo želi pomagati tem otrokom, se čuti neka nestrpnost, ki je prisotna in se je ne da skriti. Živimo v času večkulturnosti, v času globalizacije, in to, da bomo vključevali otroke, bo postajala stalna praksa. Hvala lepa.

Vsi gledamo rezultate naših športnikov, trenutno poteka evropsko prvenstvo v nogometu, zaenkrat smo polovično uspešni, upam, da bomo jutri nekoliko več. Zdaj si predstavljajte, da imate ekipo, torej 11 igralcev, in najšibkejši člen je tisti, ki mu moramo dati največjo podporo. Zakaj? Ker če bo on dobil največjo podporo, bo tudi najhitreje in najbolje napredoval. In ko bo ta najšibkejši člen napredoval, potem bo ekipa dejansko tudi delovala. Nekako tako je tudi v naši družbi. Vsi ti otroci priseljencev, ki prihajajo k nam – in tu se ne bom dotikal samo maternega jezika slovenščine, ampak tudi madžarščine in italijanščine, ker imamo namreč tudi dvojezična območja potrebujejo to roko, zaradi tega da jim pomagamo, da se čim hitreje vključijo v naš sistem. Kar se tiče samega zakona. Glede na to, da je pred mano razpravljal kolega Hoivik, ki je omenil – zdaj mi je sicer žal, da ga ni, upam, da se bo v kratkem vrnil – je predstavil na nek način pred predikcijo, da se je pa pri strokovnem, kjer je dosti več praktičnega dela, še toliko

bi ga izzval. Namreč, v razpravi na seji Državnega sveta na to temo je bil primer, v katerem je bil predstavljen mladostnik, srednješolec, ki je na strokovnem področju zelo napredoval, na jezikovnem pa relativno malo in ni dosegel tiste ravni slovenskega jezika A2, ki je potrebna, zato da na nek način zadovoljiš tem kriterijem. In seveda so individualno pristopili in so mu pomagali. Na kakšen način? Da so ga spustili naprej. Spustili naprej in ta otrok je potem v kasnejšem letu usvojil to znanje. Nenazadnje imamo, kakor je že državna sekretarka povedala, zdaj tri skupine, skozi katere naslavljamo to zgodbo dodatnega poučevanja maternega jezika, slovenščine, italijanščine, madžarščine, če je materni jezik eden od teh treh, nadgrajujemo zgodbo še z eno skupino. To pomeni, da dodatno pomagamo tem otrokom, da se čim hitreje integrirajo v našo skupnost. In to je bistvo vsega. Kasneje ko se bodo integrirali, težje se bodo vključili. Če ste podrobno poslušali tudi državno sekretarko, v bistvu jezikovna bariera, ovira ni tista, ki je poglavitna v tem, da se nekdo vključuje v neko družbo. Pri marsikaterem je poglavitna kulturna ovira. In pri tem, kakor sem že prej omenil, se je že leta 2023 zadeva naslovila z dodatnim deležem svetovalnih delavcev, ki koordinirajo delo in naslavljajo prav to problematiko, torej mladostnikov, ki so priseljenci in katerih materni jezik ni eden od tistih, ki so pri nas, v naši državi. In to je tista prava pot. Če pa ti nekoga distanciraš za eno leto, pazite, to ni malo, eno leto ni malo, ga distanciraš od okolja, v katerem živiš, seveda se bo potem tudi sam umaknil iz tega okolja. Zato je prav, da je na začetku intenziven tečaj slovenščine in naj sledi predmetom, ki jim lahko sledi. Jaz sem tudi pri Zakonu o osnovni šoli jasno dal vedeti, kateri so ti predmeti. Pri športni vzgoji zagotovo ni takšne potrebe po znanju učnega jezika, kakor je to mogoče pri slovenščini oziroma zgodovini, geografiji. Ne vem, zakaj se ta otrok ne bi tam vključeval. Tako se bo čutil pripaden določeni skupnosti. nasprotnem ga bomo segregirali. Meni je žal. V prejšnji razpravi je v bistvu omenila poslanka Iva Dimic srednjo šolo. Mene je to zgrozilo, povem, zgrozilo me je, ker zame to je segregacija in delitev, in se strinjam z vami. Ampak Ampak ravno to naslavljamo, ravno zato da do tega ne prihaja. Če ta šola ni kontaktirala, je kontaktirala ministrstvo in na kakšen način so se odzvali, jaz v tem ne morem komentirati, ker to boste morali postaviti vprašanje nekomu drugemu. Se pa ne strinjam s tovrstno metodiko. Ampak tovrstna metodika je ta, ki jo s pripravljalnico na nek način tudi uokvirjamo. Ja, zdaj mi lahko kimate, ampak jaz pač vem tudi iz prve roke, glede na to, da sem poučeval kar precej let v osnovni šoli in sem bil tudi s temi učenci, ki so imeli tovrstne težave. Tako kot sem že takrat povedal, vsakič ko so prišli k moji uri, vsakič so vedeli 10 besed več. In sami so prišli do mene in spraševali.

zaključil. Mogoče bom tu samo še to dodal, je pa res to, da je težava učenja jezika pri poklicnih strokovnih šolah bistveno večja kakor pri gimnazijah. Zakaj? Zaradi tega ker je predpostavka, da se v gimnazije vključujejo uspešnejši učenci, ki so iz socialno-ekonomskega vidika močnejši, močnejši, medtem ko so v poklicnih in strokovnih šolah tisti, ki so manj. In je ta predikcija, da se potem ti tudi težje nekako vključujejo, kar ne pomeni, da se jim z intenzivnim tečajem v prvem letu ne pomaga. Kasneje se ti učenci še vedno lahko vključujejo,

Seveda pa imajo nekatere šole to ob rednem programu, nekatere imajo med poukom, tako da recimo tukaj mi širimo na to, da se bodo učenci namesto enega leta učili slovenščino dodatno dve leti. Nekatere države, maksimum, imajo šest let. Moramo se pa zavedati, da ta heterogenost v naših oddelkih ali pa v šolah, večkulturnost, večjezičnost, dinamika migracij pač vplivajo tudi na to, kako se lahko mi v šolah odzivamo na to. Ta heterogenost ni neka neka zadeva, ki je vezana samo na vzgojo in izobraževanje, ampak na celotno družbo, za kar pa mi vzgajamo naše otroke. V poklicnem in strokovnem izobraževanju se učenci oziroma dijaki med poukom učijo strokovnega jezika, tudi v kontaktu z učenci, katerih materni jezik ali pa učni jezik je slovenščina, tako da lahko tudi na ta način pridobivajo znanja, v kombinaciji. Pomembno je vedeti, da širimo učenje jezika na dodatno leto. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Želite? Samo kolegica Helbl ali še kdo? Potem pa predlagam, gospa Helbl, da kar imate besedo. Izvolite.

migracije, ne me poučevati o tem, o migracijah pa o zgodovini migracij, ker je to nepotrebno. Večjezičnost, vse to poznamo, ampak še enkrat, če mi eno leto ponudimo otroku, ki pride v Slovenijo, da se nauči jezika, hkrati se seveda tudi aktivno vključuje v samo družbo, še ostale aktivnosti, če je to res intenzivni tečaj slovenskega jezika, z vsem spoznavanjem kulture, tradicije in vsega, kar pač sodi zraven, tudi sodelovanje z drugimi, če to poteka na isti šoli, je potem lahko najboljša popotnica, zato da bo dijak uspešen, ko se bo redno vključil v izobraževalni proces. Prav zato, da niso to potem kar nekaj časa najšibkejši členi, da jih opolnomočimo tako, da niso tisti, ki bodo vedno najšibkejši členi zaradi jezika, ponujamo ta amandma, ki bi morda – zdaj jaz sicer ne vem, na terenu so zgodbe malo drugačne, kot govorite, pa ne samo en primer. Če je en primer, hvala bogu za tistega dijaka, ki je bil uspešnejši pri strokovnih predmetih kot pri jeziku in da je šola to uvidela. Ker vedno jemljemo otroke, predvsem otroke, vse ljudi moramo jemati kot posameznika, individuuma in poznati zgodbo, poznati vse to in resnično z vso empatijo in tudi odgovornostjo in tudi doslednostjo lahko vzgajamo tako slovenske otroke kot priseljene otroke.

Se pač razdajajo. Tudi popoldne, tudi zvečer sodelujejo s starši priseljenci, z njihovimi prevajalci in tako naprej v dobro vseh teh otrok. Ampak se bojim, da mnogi pod to težo, ki jo učiteljem nalagamo z vsemi temi raznolikimi zadevami, ne bodo zmogli in da se bodo odločili, da bodo šli v druge poklice, kjer bodo verjetno tudi še bolje plačani. Tudi z vidika otrok ne pozabimo, mi se ves čas pogovarjamo, imamo tukaj tudi otroke, ki govorijo slovensko, katerih materni jezik je slovenščina. Tudi ti si zaslužijo vso pozornost. Z vsem spoštovanjem, če si dober učitelj, si dosleden in odgovoren do vseh in želiš naučiti osnovnih, vsaj minimalnih standardov priseljenega, pa nadgrajuješ pa potem seveda ponujaš, ampak to je težko. Odzivi, mnenja so malo drugačna. Pa si jih ne želim slišati, ampak jih slišim, zato se tukaj zdaj tolikokrat tudi oglašam v zvezi s tem predlogom. Tudi to bo bolje sprejeto, več bo spoštovanja, tudi do tistih, ki pridejo. Še enkrat ponavljam, da je čutiti, da čutite nekaj ob Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Kolegica, ni se treba ukvarjati z nami, ukvarjate se z aktualnimi problemi tako, da jih boste rešili na takšen način, da bodo učinkoviti, in to čim prej. Zato

da se dijaki vključijo v intenzivni tečaj, in če tam niso uspešni, dobijo še dodatne ure za učenje slovenščine. Se pravi, tukaj je upoštevano, tisti, ki bo prej uspešen, bo nadaljeval po svojih učnih ciljih. Medtem ko pa me zanima, kje imate podlago, da bo enoletno ločeno izobraževanje ali, bom rekla, učenje samo jezika prineslo rezultate. Nekdo se bo prej naučil, drugemu pa tudi eno leto mogoče ne bo dovolj. Ta model, da pa je za otroka obvezno udeležiti se intenzivnega tečaja jezika in potem po potrebi lahko prostovoljno oziroma obvezno, tisti, ki ni uspešen, dobi še dodatne ure jezika slovenščine, omogoča nekaj več fleksibilnosti in posledično verjetno tudi motivira dijake, da se čim prej naučijo jezika. Hvala lepa.

dokument, o katerem bomo zdaj razpravljali. Glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji je urejeno s tem zakonom in ureja tako glasbeno kot plesno vzgojo in izobraževanje v javnih in zasebnih glasbenih šolah. V glasbenih šolah se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, glede na program pa izobraževanje omogoča tudi starejšim. Starost ter spodnja in zgornja meja pa drugi vpisni pogoji so pa določeni z izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja. Glasbena šola tistim, ki na sprejemnih izpitih izkažejo potrebno nadarjenost, omogoči vključitev v glasbeni ali plesni program osnovnega izobraževanja, posamezniku zagotavlja možnost optimalnega razvoja njegovih sposobnosti in specifične nadarjenosti ter omogoča sistematično pridobivanje znanj. Ključni razlog za sprejetje zakona je vedno prisotna potreba po posodabljanju šolskega sistema, ki se mora prilagajati zahtevam, specifikam okolja in časa. Zakon o glasbenih šolah namreč določa programe, ki se izvajajo v glasbenem izobraževanju, natančneje ureja organizacijo dela v glasbenih šolah, opredeljuje postopek vpisa, pravice in dolžnosti učencev, izvajanje preverjanje ocenjevanja znanja in napredovanja učencev, izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela ter zbiranje in varstvo podatkov. V letih 2002 in 2003 je minister, pristojen za šolstvo, sprejel pet izobraževalnih programov, ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. To so izobraževalni programi: predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravljalnica, plesna pripravljalnica, glasba in ples. S predlogom zakona se poimenovanje izobraževalnih programov v zakonu poenoti z uradnim poimenovanjem programov. Nadalje. Izkušnje iz obdobja pandemije so izkazale potrebo po alternativnih oblikah izobraževanja, pri čemer se je kot nujna izkazala tudi zakonska ureditev področja izobraževanja na daljavo. V letih od sprejetja Zakona o glasbenih šolah se je pojavila potreba po uvedbi izobraževanja s področja jazza in zabavne glasbe, saj veljavni učni načrti temeljijo predvsem na področju klasične glasbe. V tem času so bile tudi zaznane spremembe na področju vodenja evidenc, prav tako je pa tudi nujna redakcija posameznih zakonskih določb. Ključno načelo, ki predstavlja konceptualni okvir vseh predlaganih sprememb, je načelo zagotavljanja največje koristi za učence, v posameznih vsebinskih sklopih pa so upoštevana tudi druga načela. Sprememba izobraževalnega programa glasba upošteva načelo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti. Novi predmeti s področja jazza in zabavne glasbe, ki se uvajajo s šolskim letom 2025/2026, omogočajo širše možnosti za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri učencih. Načelo celovitosti in kompleksnosti glasbenega izobraževanja se nanaša na vsebinsko raznoliko glasbeno izobraževanje. Učenci se poleg inštrumenta oziroma petja ali plesa učijo še glasbene teorije, solfeggia, spoznajo različne zvrsti glasbe ter sodelujejo v komornih skupinah oziroma v orkestrih. S tem se spodbuja tudi razvoj tehničnih in interpretativnih veščin ter tudi kognitivnih sposobnosti, koncentracije, povezovanja in razvijanja emocionalne inteligence. Učenci se naučijo razmišljati, kritično analizirati in razumeti glasbeno strukturo, pri interpretaciji pa vključujejo lastne izraze. Ključne spremembe novele so naslednje, če povzamem. Usklajuje se poimenovanje izobraževalnih programov, urejajo se postopki izobraževanja na daljavo, ažurira se področje zbiranja in varstva podatkov staršev in otrok, natančneje se določajo pristojnosti in kriteriji za uvedbo dodatnega pouka, izenačujejo se pravice učencev do podaljšanja izobraževanja, določajo se novi predmeti in ureja se redakcija posameznih določb. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici kolegici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani! Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 12. seji letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada Republike Slovenije. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Predlagatelji amandmajev so pred sejo spremenili in dopolnili amandmaja k 13. in 16. členu Predloga zakona. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da vloženi amandmaji in predloga za spremembe amandmajev ter predlog amandmaja za amandma odbora poslanskih skupin koalicije v večji meri ustrezno upoštevajo nomotehnične pripombe iz mnenja ZPS. Tudi dodatno pojasnilo ministrstva k pripombam ZPS je zadovoljivo pojasnilo posamezne pripombe. posamezne pripombe. V nadaljevanju je izpostavila, da z vidika načela legalitete in hierarhije pravnih aktov ni ustrezno, da se zakonska materija usklajuje s podzakonsko materijo. Opozorila je, da ostaja sporna ureditev v zvezi z obdelavo podatkov o zdravstvenih posebnostih učenca. V zvezi z vodenjem zbirk osebnih podatkov je izrazila mnenje, da mora le-to biti skladno z 38. členom Ustave. Poudarila je, da ostaja nejasna prehodna ureditev v delu, ki se nanaša na predmet cimbale. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlog zakona podpira. Komisija k predlogu zakona, ki usklajuje poimenovanje izobraževalnih programov, ureja postopke izobraževanja na daljavo, ažurira področje zbiranja in varstva podatkov staršev in otrok, natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka, izenačuje pravice otrok do podaljšanja izobraževanja ter določa nove predmete, ni imela pripomb. Razprave o predlogu zakona ni bilo. Odbor je sprejel vse predlagane amandmaje poslanskih skupin koalicije. Odbor je sprejel tudi svoj amandma in v nadaljevanju seje glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Franci Kepa. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav sekretarki, kolegice in kolegi! Glavni razlog za sprejetje zakona je nenehna potreba po posodabljanju šolskega sistema, ki se mora prilagajati zahtevam in potrebam časa in specifikam okolja. Zakon o glasbenih šolah ureja organizacijo dela v glasbenih šolah, opredeljuje postopek vpisa, dolžnosti in pravice učencev, preverjanja, ocenjevanja znanja, napredovanja učencev. S predlogom zakona se v zakonu poimenovanje izobraževalnih programov poenoti z uradnim poimenovanjem. To so izobraževalni program predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, izobraževalni program plesna pripravnica, glasba in ples. Čas iz obdobja epidemije covida-19 je izkazal potrebe po sodobnejših načinih izobraževanja na daljavo. Pokazale so se pomanjkljivosti vodenja evidenc, nujna je ureditev redakcij posameznih zakonskih določb. Od sprejetja Zakona o glasbenih šolah se je pojavila potreba po uvedbi izobraževanja s področja jazza in zabavne glasbe, ki naj bi se izvajala v šolskem sistemu leta 2025/2026. Poleg učenja inštrumenta oziroma petja in plesa se učenci učijo tudi glasbene teorije in solfeggia, sodelujejo v komornih skupinah, orkestrih in spoznavajo različne zvrsti glasbe. Sprememba izobraževalnega programa glasba upošteva načelo inovativnosti, ustvarjalnosti in spodbujanja. Naša poslanska skupina bo spremembo zakona podprla.

podpredsednica. Državna sekretarka, kolegice in kolegi! V Zakonu o glasbenih šolah se poimenovanje programov usklajuje z ostalimi akti, tako da se v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju izvajajo naslednji programi: predšolska glasbena vzgoja, ki traja eno leto, glasbena pripravnica, ki tudi traja eno leto, plesna pripravnica, ki traja tri leta, glasba, ki traja štiri, šest oziroma osem let, in ples, ki traja štiri oziroma šest let. Pri skupinah instrumentov in predmetov, ki se poučujejo, niso več našteti posamezni instrumenti oziroma oblike, s čimer zakon zajema nove predmete, to so cimbale, kitarski orkester, Orffov orkester in tamburaški orkester. Dodajajo se tudi novi predmeti v skupini jazz in zabavna glasba. Določa se, da se na predšolski stopnji izvaja izobraževalni program predšolska glasbena vzgoja, na pripravljalni stopnji se izvajata izobraževalna programa glasbena pripravnica in plesna pripravnica, na nižji in višji stopnji pa izobraževalna programa glasba in ples. Predlaga se, da se lahko pouk baleta za skupine, ki izvajajo obsežnejši in zahtevnejši program, izvaja do petkrat tedensko in se nabor ur razdeli enakomerno v petih dneh. Določa se, da učenec izpite opravlja pred izpitno komisijo, ki ima predsednika in dva člana komisije. Komisijo imenuje ravnatelj med učitelji glasbene šole. V šolskem letu 2024/2025 se torej uvede predmet cimbale, v šolskem letu 2025/2026 pa še predmeti čembalo, jazz kitara, jazz klavir, trobenta, jazz pozavna, jazz kontrabas, bas kitara, jazz saksofon, jazz bobni in jazz petje. V Novi Sloveniji pa želimo opozoriti, da je Zagovornik načela enakosti leta 2022 ocenil, da je Zakon o glasbenih šolah diskriminatoren. V njem manjka določilo, da je treba otrokom s posebnimi potrebami, ki bi radi v glasbeno šolo, omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov. Šele ob uvedbi takšnih prilagoditev bi te otroke izenačili z vrstniki brez invalidnosti. Zagovornik je ministrstvu za izobraževanje priporočil, naj diskriminacijo odpravi.

zato naj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zakon dopolni tako, da se v poglavju, ki ureja vpis, tretje poglavje zakona, doda določba, ki bo predvidevala primerne prilagoditve vpisa v glasbene šole za otroke s posebnimi potrebami.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Na Slovenskem imamo več kot 200-letno tradicijo javnega glasbenega šolstva. Prva glasbena šola je bila pri nas ustanovljena že davnega leta 1816 pri Normalki v Ljubljani v obdobju kulturnega in političnega prebujanja narodov. Danes je v osnovno- in srednješolsko glasbeno izobraževanje vpetih 54 javnih glasbenih šol, dva konservatorija in tri srednje šole, ki izvajajo program umetniške gimnazije. Čeprav izobraževanje v glasbenih šolah ni obvezno, imajo te šole pomembno vlogo pri odkrivanju, negovanju in razvijanju glasbene ter plesne nadarjenosti otrok. Šolanje v glasbeni šoli številnim otrokom omogoča, da odkrijejo in razvijejo svojo umetniško nadarjenost za glasbo ali za ples. Tistim najbolj nadarjenim pa glasbena šola predstavlja osnovo za nadaljevanje glasbenega izobraževanja tako na konservatoriju kot tudi na akademiji za glasbo. Predlagana novela ne posega v koncept glasbenega izobraževanja pri nas. Namen novele je ohraniti in okrepiti kakovost izobraževanja glasbe in plesa v Sloveniji. Predlog zakona tako usklajuje poimenovanje izobraževalnih programov, ureja postopke izobraževanja na daljavo, posodablja področje zbiranja in varstva podatkov staršev in otrok. Natančneje tudi določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka in izenačuje pravico učencev do podaljšanega izobraževanja. Še največja novost, ki jo prinaša ta zakon, pa je uvedba novega predmeta jazz in zabavna glasba, ki bo dopolnil trenutni predmetnik glasbenih šol, ki je do sedaj slonel predvsem na predmetih iz klasične glasbe.

Hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Glasbeno šolstvo je vsebinsko, programsko in organizacijsko celostno vgrajeno v slovenski šolski sistem. Svoj ustroj mora dograjevati na vseh stopnjah. V veliko pomoč mu je pri tem vključenost slovenske nacionalne zveze slovenskih glasbenih šol v evropsko asociacijo EMU. Določila zakona o glasbenih šolah zadevajo odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti, doseganje znanja, vključevanje v instrumentalne ansamble, orkestre, pevske zbore in plesne skupine, razvijanje umetniškega izražanja in razvoj akustične civiliziranosti prebivalstva. V glasbene šole se lahko učijo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, glede na program pa se izobraževanje omogoča tudi odraslim. Starostna meja in drugi vpisni pogoji so določeni z izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja. Glasbena šola učencem zagotavlja možnost optimalnega razvoja sposobnosti in nadarjenosti ter jim nudi sistematično pridobivanje znanj. Glasbena šola omogoča zaključek vzgoje in izobraževanja že na osnovni stopnji, bolj nadarjenim pa omogoča nadaljevanje glasbenega in plesnega izobraževanja. Vertikalna prehodnost od osnovne do visoke stopnje glasbenega izobraževanja je sistemsko uravnotežena in prilagodljiva tudi v primerih izredno nadarjenih glasbenikov ali plesalcev. Učencem omogoča ljubiteljsko ali poklicno usmeritev. V šolskem letu 2023/2024 je v osnovno glasbeno šolo vpisanih čez 27 tisoč učencev, od tega več kot 2 tisoč v zasebne glasbene šole, ki izvajajo javnoveljavni program. Večina, kar 84 %, so učenci osnovnih šol, drugi pa so predšolski otroci, otroci, dijaki ali odrasli. Delež osnovnošolskih učenk in učencev, ki so vključeni v glasbeno šolo, danes znaša dobrih 12 %. Zakon o glasbenih šolah določa programe, ki se izvajajo v glasbenem izobraževanju, ureja organizacijo dela, opredeljuje postopek vpisa ter pravice in dolžnosti učencev, način preverjanja in ocenjevanja znanja ter napredovanje učencev in tako dalje. Potreben je posodobitev v smislu prilagoditve sodobnim razmeram. V letih od sprejetja Zakona o glasbenih šolah se je pojavila potreba po uvedbi izobraževanja s področja jazza in zabavne glasbe, kajti veljavni učni načrti temeljijo zlasti na področju na področju klasične glasbe. Minister, pristojen za šolstvo, je v letih 2002 in 2003 sprejel pet izobraževalnih programov, ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in sicer izobraževalni program predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica, izobraževalni program glasba in izobraževalni program ples. S predlogom zakona se imenovanje izobraževalnih programov v zakonu poenoti z uradnim poimenovanjem programov. Gre za tehnično posodobitev zakona s spremembami, ki se v sistemu glasbenih šol že uporabljajo in ki se v starem zakonu ne nahajajo. Zakon prav tako sistematizira šolanje na daljavo pod enakimi pogoji in v enaki obliki, kot to ureja novela Zakona o osnovni šoli.

Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Hvala za besedo. Sistem glasbenega šolstva v Republiki Sloveniji omogoča kakovostno izobraževanje tako za učence, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na srednji stopnji, kot za učence, ki s svojim znanjem bogatijo družbeno življenje z udejstvovanjem v kulturnih dejavnostih. Čeprav gre po večini za redakcijske spremembe, novela Zakona o glasbenih šolah prispeva k odkrivanju in razvijanju glasbene in plesne nadarjenosti, umetniškega doživljanja in izražanja ter načrtnega dvigovanja glasbene izobraženosti prebivalstva. Ena najpomembnejših sprememb je zagotovo uvedba novih predmetov v osnovno glasbeno in plesno izobraževanje, kar bogati akademski in osebni razvoj učencev. S spodbujanjem kulturne zavesti, ustvarjalnosti in vseživljenjskega spoštovanja umetnosti na vseh področjih bodo novi predmeti lahko prispevali k oblikovanju vsestranskih, kulturno ozaveščenih in inovativnih posameznikov. S spremembo zakona bodo natančneje določene tudi pristojnosti in kriteriji za uvedbo dodatnega pouka, kar omogoča prilagajanje programa posebnim potrebam in interesom učencev. Ob tem bo novela izenačila pravico vseh učencev do podaljšanja izobraževanja, s čimer se zagotavlja enakopravnost in dostopnost do izobraževalnih virov za vse učence v glasbenih šolah. Izkušnje iz obdobja pandemije koronavirusa so terjale ureditev drugačnega načina izobraževanja, pri čemer so se pojavile potrebe po izboljšanju tega področja. Z novimi določbami bodo glasbene in plesne šole v takih primerih lahko v soglasju z ministrstvom same organizirale izobraževanje na daljavo, s čimer bo omogočena izboljšava splošne kakovosti in dostopnosti do izobraževanja. Nadgradnja in razvoj sistema glasbenega in plesnega izobraževanja sta nujna za implementacijo številnih koristi. S spodbujanjem umetniškega izobraževanja se družba ne le bogati ter spodbuja svojo kulturno dediščino in ustvarjalni potencial, temveč tudi prispeva k celotnemu razvoju posameznikov, družbeni koheziji in gospodarski rasti. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo spremembe in dopolnitve Zakona o glasbenih šolah, zato bomo predlog ministrstva potrdili in podprli. Hvala.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci in ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Pred vami je predlog novega zakona o Lipici, ki je nastal zaradi želja in potrebe,

Vključili smo sedem vladnih resorjev, kar kaže na velikost in pomen Lipice, hkrati pa smo se usklajevali tudi s civilno iniciativo, Računskim sodiščem, sodiščem, z občino in tudi drugimi pomembnimi deležniki. Sam zakon smo zaradi njegovega pomena predstavili tako koaliciji kakor tudi opoziciji. Pred vami je torej sprememba zakona, ki prinaša – kaj? Prinaša zlasti nov model upravljanja, ki še vedno deli samo dejavnost na skrb in gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami. Do sedaj se je to imenovalo javna služba, kar financira proračun Republike Slovenije, in trženje kulturnih in naravnih vrednot, kar pa bo Kobilarna Lipica opravljala v svojem imenu in za svoj račun. Nov model se delno odmika od koncepta javne službe, kar pa bo omogočilo, da bomo imeli gospodarsko družbo, ki ima določen nepridobitni značaj. Hkrati bo omogočilo neposredno vlaganje države recimo v obnovo dediščine spomeniško zaščitenega hotela Klub hotela Klub in da se dodatno nagradijo zlasti strokovni delavci, ki jih lahko drugače Lipica tudi izgubi. Sam zakon prinaša tudi nekaj novosti. To je nominacijo kandidatov za člane nadzornega sveta z doseganjem višjih standardov, pogojev in meril in upoštevanje načel OECD o korporativnem upravljanju družb v državni lasti. Prav tako pa okrepljen strokovni nadzor, zlasti na področju visoko specializiranih nalog pri vzreji in vzgoji lipicancev. Zelo pomembno je pa zadnje. Zakon ohranja visoko stopnjo zaščite lipicancev in varovanja kulturne in naravne dediščine, ki jo država poverja v upravljanje Kobilarni Lipica, ki je z določbo zakona zavarovana kot trajna in neodtujljiva last Republike Slovenije. Spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za soglasno podporo na Odboru za gospodarstvo in vas prosim za podporo tudi pri današnjem glasovanju. Hvala.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 Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za gospodarstvo je na 17. seji 4. 6. 2024 kot matično delovno telo obravnaval omenjeni predlog zakona. Odboru je bilo poleg predloga zakona predloženo naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter pojasnila Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

51., 52., 53., 54., 55., 62. in 63. členu. Po uvodni obrazložitvi državnega sekretarja je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala, da so pripombe iz pisnega mnenja službe večinoma upoštevane z vloženimi amandmaji, glede ostalih pa je ministrstvo dalo dodatna pisna pojasnila. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predstavil pisno mnenje komisije, ki predlog zakona soglasno podpira. Obenem je opozoril na preteklo slabo strokovno vodenje in trženje Kobilarne, ki je bilo predvsem politično naravnano ter izpostavil pomanjkanje poslovnega načrta. Predstavnica Kobilarne Lipica se je zahvalila ministrstvu za posluh, sodelovanje in potrpežljivost pri pripravi predlaganega zakona ter pri tem izpostavila pomembnost ohranitve zaposlenih, ki zaradi ljubezni do konj vztrajajo pri svojem delu, nekateri že 40 let. V razpravi je bila tako s strani koalicije kot opozicije izražena soglasna podpora predlaganemu zakonu in njegovim rešitvam. Ob tem so nekateri članice in člani odbora iz vrst opozicije izrazili pomisleke glede manka poslovnega načrta, glede izzivov, povezanih s pridobivanjem ustreznega strokovnega kadra, ter glede združljivosti turističnega dela poslovanja Kobilarne z ustrezno strokovno skrbjo za lipicanca. Opozorjeno je bilo na pomembnost ohranitve slovenskega izvora lipicanca ter na vodenje izvorne rodovniške knjige lipicancev. Prav tako je bila izpostavljena vloga in ustreznost pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za Kobilarno Lipica

ter prednost vključenosti različnih deležnikov pri njihovi pripravi. Ob tem so pozdravili ohranitev Kobilarne Lipica, da je v državnih rokah, ter vzpostavitev pravil za nagrajevanje strokovnega kadra pri njihovem delu in ustrezne oskrbe konj. Poudarjena je bila kulturnozgodovinska pomembnost kobilarne in lipicanca ter pozvano k večjemu ozaveščanju mladih o prepoznavanju slovenskih nacionalnih interesov. Državni sekretar na ministrstvu je ob zaključku razprave odgovoril na vprašanja članic in članov odbora. Med drugim je povedal, da je Kobilarna Lipica danes v dobrem stanju, potrebuje pa podporo države, da se lahko strokovni del kvalitetno izvaja še naprej. Pojasnil je vlogo vseh sodelujočih ministrstev pri razvoju Kobilarne ter izpostavil pomembnost vključevanja mladih v aktivnosti Kobilarne za njen uspešen nadaljnji razvoj.

53., 54., 55., 62. in k 63. členu ter jih tudi sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel.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 Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolegica dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite.

in vselej obstala. Trdoživost Kraševcev predstavljajo tudi lipicanci, ki so svojevrsten simbol Slovenije. Leta 1943 so nacisti iz Lipice odstranili vseh 179 konj in jih preselili na češko ozemlje, kjer so hoteli narediti posebno kobilarno. Leta 1945 je bila usoda lipicancev spet pod vprašajem zaradi sovjetske armade. Le po zaslugi drzne akcije reševanja nekega generala Pattona so lipicanci rešeni in so ponovno slovenski. Država se je v zadnjih 30 letih, odkar je bila prenesena Kobilarna Lipica nanjo, torej leta 1996, ni izkazala kot res dobra lastnica. Z redkimi vmesnimi vzponi je Kobilarna tako v konjeniškem kot v turističnem smislu stagnirala. Da se da upravljati drugače, bolje kaže Lipici bližnji drugi kraški biser Postojnska jama. Jamo je lansko leto obiskalo več kot 826 tisoč obiskovalcev in zaključila je z 39 milijoni evrov prihodkov. S tem seveda ne mislimo, da bi bilo potrebno Kobilarno privatizirati, si pa moramo postaviti najvišje cilje za razvoj Kobilarne. Lipicanci in zaposleni imajo k sreči kljubovanje usodi in politiki v krvi. Zato so obstali in tako bo tudi v bodoče. Danes veliko govorimo o pomembnosti turizma, zato moramo ohraniti v spominu, da smo se pred 20 leti, ko je država vstopala v Evropsko unijo, morali boriti za to, da je čreda konj, torej lipicanec, ne turizem, ostal slovenski. Zakaj je to tako zelo pomembno? Zato ker je to pogoj, da lahko rečemo, da je lipicanec tudi naš, ki je bil včasih vzgajan bolj kot delovni vojaški konj, potem pa so ugotovili, da je lep, da je graciozen, da zna plesati, in tako je nastala slavna španska jahalna šola. Vodenje izvorne rodovniške knjige pa pomeni, da bomo tudi mi Slovenci, torej naši strokovnjaki, povedali, katere lastnosti pri lipicancu bomo selekcionirali, da ostane takšen, kot je, torej naš. naš. S tem, ko vodimo izvorno rodovniško knjigo, imamo torej vpliv na kompletno čredo lipicancev na svetu. V NSi podpiramo spremembo zakona, ki predstavlja korak naprej, in upamo, da bo prinesla razvoj Lipice kot celote, torej strokovnega razvoja in obstoja črede in seveda tudi turizma. Sam razvoj pa žal ne bo dovolj, če se ne bo poskrbelo za razvoj in pošteno plačilo strokovnih kadrov in zagotavljalo stabilnega vodenja. V Lipici potrebujejo strokovnjake, od najvišjih strokovnjakov pa do tistih, ki delajo s konji, pa tudi trenirajo s konji, in jih zdaj žal ne morejo plačati. plačati. Ker so to javni uslužbenci, ker tudi nimajo formalne izobrazbe, vendar so njihovo znanje in izkušnje zelo pomembni recimo za trening črede lipicancev, zato pozdravljamo takšno obliko, da bodo tudi takšne strokovnjake lahko plačali v skladu z njihovim znanjem. Lipicanca s klasično jahalno šolo in vse, kar je z njim povezano, je potrebno torej postaviti v bistvo Kobilarne Lipica. Ker trenutno vodi ministrstvo za kmetijstvo strokovno zelo šibka ekipa, pričakujemo, da bo ministrstvo za gospodarstvo kot nosilec zakona, čeprav to ni v njihovi pristojnosti ali pa izvorni pristojnosti, poskrbelo, da bo čreda lipicancev obstala in da bo o njej odločala stroka ter da bo tudi ministrstvo za kmetijstvo financiralo njeno delovanje. V Novi Sloveniji bomo zakon podprli, ker je stroko treba pošteno plačati. Vse znane kobilarne v Evropi namreč sofinancirajo njihove države, bodimo tudi mi resnično ponosni na našega lipicanca, kot so to recimo na Dunaju. Torej naj lipicanec dejansko postane in ostane naš državni simbol. Hvala lepa. Hvala lepa, ponovno, za besedo. Kobilarna Lipica je s svojo čredo lipicanskih konj, pa tudi z izjemno kulturno in naravno dediščino, eden najpomembnejših in mednarodno poznanih slovenskih spomenikov. Zakonski položaj Kobilarne je bil nazadnje urejen pred šestimi leti. Takrat je bilo ključno zavarovati čredo konj in rodovniške knjige ter jasno razmejiti dejavnosti Kobilarne med tiste, ki pomenijo opravljanje javne službe, in tiste, ki na temeljih unikatne kulturne in naravne dediščine pomenijo tržno dejavnost, predvsem v obliki turizma. Zakon je Kobilarno organiziral kot holding, znotraj katerega sta bila organizirana izvajalec javne službe kot neprofitni del ter izvajalec tržnih turističnih dejavnosti. S tem je bila zagotovljena zavarovana čreda lipicanskih konj ter kulturnokrajinska dediščina, praksa pa je pokazala, da ni ustrezno poskrbljeno za vlaganja in razvoj v tržne dejavnosti, naj bi se razvijale na tej podlagi. Slabost obstoječega modela je bila predvsem v tem, da državi kot lastniku ne omogoča vlaganj v turistično in drugo infrastrukturo, kar pa je nujno za razvoj tržne dejavnosti. Ker mora ta potekati v popolnem sozvočju z javno službo ter varovanjem dediščine, take dejavnosti ni smiselno prepuščati zasebnikom. Glede na neločljivo povezanost kulturne in naravne dediščine s turistično dejavnostjo je po naši oceni pravilno, da slednje izvaja Kobilarna sama. Z novim predlogom zakona se tako nadgrajuje predvsem model upravljanja Kobilarne. Ta zato ne bo več delovala kot holding, temveč kot enovita družba, ki bo opravljala tako javno službo kot tržno dejavnost. Nova ureditev bo omogočala državna vlaganja v infrastrukturo ter tudi ustrezno vključitev vseh deležnikov v upravljanje. Kljub temu da bo upravljavske pravice izvajala Vlada, bo upravljavski model v celoti skladen s priporočili OECD. Kobilarna Lipica bo tako lahko poskrbela za izvajanje vseh elementov svoje javne službe, od skrbi za čredo konj do vzdrževanja kulturne dediščine, ter tudi na tej podlagi vzpostavila tržne in turistične dejavnosti, ki bodo izvajane na trajnostni način. Predvsem je treba pohvaliti pristop, ki ga je izbral pripravljavec Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Zakonske rešitve so potrpežljivo usklajevali z vsemi deležniki in našli ustrezno ravnotežje med njihovimi in javnim interesom. Tudi zato je obravnava zakona potekala mirno in konstruktivno. Pokazala je široko strinjanje vseh nas, da Kobilarna Lipica potrebuje prenovljen in nadgrajen zakonski okvir za uspešno delovanje. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog novega zakona o Kobilarni Lipica soglasno podprli. Hvala lepa.

zato ni naključje, da se največja kobilarna z lipicanci na svetu nahaja ravno v Lipici. Tradicija reje lipicancev je bila decembra 2022 uvrščena na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Število slovenskih elementov na tem seznamu se je v zadnjih nekaj letih povečalo in poleg reje lipicancev vključuje tudi čebelarstvo, babištvo, klekljanje čipk, suhozidno gradnjo, obhode kurentov in Škofjeloški pasijon. Kljub temu, da ima Kobilarna Lipica tako izjemen pomen za slovensko kulturno dediščino in turizem, pa zgodovina upravljanja in poslovanja Kobilarne Lipica ni tako rožnata, na kar smo v Levici v preteklosti večkrat opozarjali. Kobilarna Lipica je dolga leta delovala brez prave vizije in strategije, ki bi polno izkoristila njen kulturni potencial. Še večje težave pa so bile v ločeni družbi Lipica Turizem, ki je dolga leta poslovala z izgubo ter bila nekaj časa insolventna, kar se je končalo s stečajem družbe in reševanjem s strani države. Predlog zakona, ki ga obravnavamo, popravlja pretekle napake tako na kulturnem področju, povezanem z rejo lipicancev in podpornimi dejavnostmi, kot na področju turizma. Glavno vodilo pri upravljanju Kobilarne Lipica je ohranjanje in spodbujanje kulturne dediščine, zato je dobrodošel predlog razširitve strokovnega sveta, ki bo pridobil več pristojnosti in imel več članov, ki so strokovnjaki za to relevantno področje. Fokus bo tudi na nadaljnjem razvoju Lipice v smeri kulturne institucije s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo, razvoju konjereje, konjeništva in jahalne šole ter na pridobivanju usposobljenega kadra, kot so trenerji jahanja. Učinkovitejše in bolj strokovno upravljanje Kobilarne Lipica bo možno tudi po zaslugi oblikovanja razvojne strategije in načrta upravljanja spomeniškega območja, pri katerih sodelujejo relevantni deležniki, kot so Zavod za varstvo kulturne dediščine, Slovenski etnografski muzej, Zavod za varstvo narave, Občina Sežana ter nenazadnje zaposleni sami. Poglavitna sprememba modela upravljanja, torej združitev dveh družb v eno samo družbo, ki bo opravljala nepridobitno dejavnost, bo pripomogla tudi k vlaganju v turistični del dejavnosti Lipice. S tem se bo nadaljeval trend razvoja turistične infrastrukture v Lipici v zadnjih nekaj letih. To bo omogočilo poslovanje Kobilarne Lipica brez izgube in konstantnih reševanj s strani države ter bo pozitivno vplivalo tudi na turistično dejavnost v regiji. V Levici predlog zakona podpiramo. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Andreja Živic. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani vsi prisotni! Pred nami je Predlog zakona o Kobilarni Lipica. Današnji dan je pomemben mejnik za našo državo, državo, tudi za Občino Sežana in naš Kras, saj imamo priložnost, da s tem zakonom vzpostavimo trdne temelje za prihodnji razvoj Kobilarne Lipica, enega naših najpomembnejših kulturnih biserov. Lipicanci so srce in duša naše kobilarne, je nekoč dejal eden od naših priznanih strokovnjakov. Ta misel nas danes še posebej navdihuje, ko obravnavamo predlog zakona, ki bo omogočil, da Kobilarna Lipica postane ne le nacionalni ponos, temveč tudi mednarodno prepoznavna destinacija, ki se bo kosala z najprestižnejšimi destinacijami. Z novim zakonom se nadomešča veljavni Zakon o Kobilarni Lipica in ureja ključni element za učinkovitejše upravljanje. Poslanstvo in vizija Kobilarne Lipica, status in premoženje Kobilarne Lipica, način, načela in cilji upravljanja, razvojni dokumenti razvojni dokumenti Kobilarne za naslednje obdobje, naloge v zvezi s skrbjo in gospodarjenjem s kulturnimi in naravnimi vrednotami, prihodki in dobički Kobilarne Lipica, izvajanja investicij, investicijsko vzdrževanje, organiziranost družbe Kobilarna Lipica. Začetek izvajanja tega zakona bo omogočil, da se nebrušen diamant, ki ga predstavlja Kobilarna Lipica, spremeni v kronski dragulj slovenske turistične ponudbe. Gandhi je nekoč dejal: Velikost naroda in njegov moralni napredek lahko merimo po tem, kako ravna s svojimi živalmi. Zakon o Kobilarni Lipica postavlja jasna merila za razvoj in dobrobit lipicancev, ki so ki so eden izmed naših najpomembnejših simbolov. S tem zakonom bomo zagotovili pogoje, da bo Kobilarna Lipica imela najboljše pogoje za vrhunsko oskrbo teh plemenitih živali. V Poslanski skupini Svoboda pričakujemo, da bo novo vodstvo Kobilarne te pogoje izkoristilo. Zahtevamo, da nikoli več ne bomo soočeni z dejstvom, da bi bili lipicanci deležni slabe oskrbe ali zanemarjanja, kot smo bili temu priča v preteklosti. Pomembno je tudi, da z novim zakonom vzpostavimo enotno upravljanje, ki se bo poenostavilo in izboljšalo učinkovitost delovanja Kobilarne. Statusna vprašanja bodo urejena na način, ki bo omogočal transparentnost in učinkovit nadzor nad izvajanjem nalog. Pri tem bosta pomembno vlogo igrala nadzorni in strokovni svet, katerih člani bodo izbrani na podlagi strogih kriterijev strokovnosti. Poleg tega bo nadzor vršilo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter področno tudi ostala pristojna ministrstva, z vidika korporativnega upravljanja pa bo svojo vlogo odigral tudi Slovenski državni holding. Novi zakon prinaša tudi možnost za izvajanje investicij, investicijskega vzdrževanja, kar bo omogočilo, da se v premoženje Kobilarne še naprej vlaga tudi v objekte za turistično dejavnost. Republika Slovenija bo tako lahko še naprej vlagala v svojo kulturno dediščino, Kobilarna pa bo za trženje in komercializacijo naravne kulturne dediščine plačevala državi nadomestilo, s tem pa se bo povečevalo in plemenitilo premoženje države. V tej luči od novega vodstva pričakujemo, da bo s strokovnim znanjem in predanostjo zagotovilo uspešno izvajanje zakona ter prispevalo k nadaljnjemu in hitrejšemu razvoju Kobilarne Lipica. Pomembno je, da bomo izvajanje tega zakona natančno spremljali in zagotavljali, da se vsi strateški načrti in zastavljeni cilji izpolnjujejo. Naj zaključim z mislijo na prihodnost naše kraške kobilarne in dobrobit naših lipicancev – ne čakaj, da ti bo uspelo, bodi tisti, ki se odloči za uspeh. Naj bo ta zakon naša odločitev za uspeh, naš prispevek k svetli prihodnosti Kobilarne Lipica. V Poslanski skupini Svoboda bomo zaradi vsega navedenega predlog zakona z velikim veseljem podprli, bomo pa zagotovo spremljali, kaj se dogaja z našimi zaposlenimi in kaj se dogaja z našimi lipicanci v Lipici. Srečno lipicanci, srečno Lipica! **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica Suzana Lep Šimenko. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani državni sekretar, lepo pozdravljeni! Kobilarna Lipica je zagotovo pomemben kulturni spomenik Slovenije, je dom in zibelka lipicancev, ki so slovenska avtohtona pasma konj. Ko nekdo omeni Lipico, se nam v mislih prikradejo zelena prostranstva s čredami bolj ali manj belih lipicancev, kulturne in naravne vrednote, ki smo jih kot država dolžni ohraniti ter zapustiti našim zanamcem. Žal v Sloveniji z ohranjanjem kulturne dediščine nismo vedno najboljši, prav tako iz kulturne dediščine in lepote narave ne znamo vedno narediti prave zgodbe, kar pa je za razvoj turizma in obstoj lipicancev ključno. Zakon o Kobilarni Lipica, ki je danes pred nami, je nov zakon, ki bo v celoti nadomestil dosedanjega. Prinaša kar nekaj novosti, ključna pa je združitev dosedanjih dveh družb v eno družbo, družbo, kar je seveda smiselno, saj bo le na ta način lahko zagotovljeno enovito upravljanje s skupnim poslanstvom in vizijo. Pomembno pa je, da se na odgovorna mesta postavi ljudi z ustreznim znanjem in izkušnjami. Pomembno je, da se s kulturno dediščino, ki nam je bila zapuščena, skrbno gospodari, da se zagotovi ustrezne pogoje za vzrejo in življenje lipicancev ter da se na območju Kobilarne Lipica končajo začete investicije ter postopno izvedejo manjkajoče, kot so obnova bazena, letnega vrta in tako naprej, ki so za razvoj turizma na tem območju ključnega pomena. Novela, ki je pred nami, ima določene finančne posledice v višini cirka 9 milijonov evrov letno, vendar so sredstva za letošnje in prihodnje leto skozi načrt razvojnih programov že zagotovljena. Zakon prinaša ogrodje, ki pa mu bo treba dodati vsebino – dober in realen poslovni načrt je osnova, zato je zlasti pomembno, kdo bo zasedel ključna delovna mesta v družbi. Dejavnosti družbe so namreč različne, od konjereje in konjeništva, varovanja naše kulturne dediščine, upravljanja premoženja države do turizma, športa in gostinstva. Kakšna bo zgodba Lipice, v večji meri ni odvisno od tega zakona, ki je danes pred nami, temveč od ljudi, ki bodo to zgodbo peljali. Verjamem, da si vsi želimo, da Kobilarna Lipica končno le začne pisati zgodbo o uspehu. Dovolj je bilo težav, s katerimi so se soočali v preteklosti, tako v Kobilarni kot na področju turizma. Zaradi vsega izpostavljenega bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog zakona podprli.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. Predlog zakona je na 78. seji 5. junija 2024 obravnaval Odbor za zadeve Evropske unije kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Za nami so že pete redne volitve v Evropski parlament, odkar je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Po vsakih evropskih volitvah imajo države članice pravico tudi do imenovanja po enega člana Evropske komisije, ki predstavlja izvršilni organ Evropske unije. Trenutno veljavni zakon določa, da kandidata za evropskega komisarja predlaga Vlada po tistem, ko se predstavi na Odboru za zadeve Evropske unije in poda mnenje o njegovi kandidaturi. Kot je razvidno iz gradiva predloga zakona, podobno ureditev kandidacijskega postopka poznajo tudi v drugih državah članicah, kjer prav tako kandidata predlagajo vlade ali s posvetovanjem s parlamenti. Predlagatelj novele zakona meni, da bi s predlagano rešitvijo izbor kandidata za člana Evropske komisije postal bolj transparenten, bi z vključitvijo izvoljenih poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament izbrani kandidat za komisarja dobil tudi večjo politično težo in legitimnost. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da trenutna ureditev izbire kandidata za evropskega komisarja slovenskim evropskim poslancem že omogoča aktivno sodelovanje, celo znatno mero vključenosti, tako na nacionalni ravni prek Odbora za zadeve Evropske unije kot tudi na ravni Evropske unije. Slovenski poslanci namreč kot člani Evropskega parlamenta neposredno sodelujejo pri izbiri evropskih komisarjev ter predsednika Evropske komisije v obliki zaslišanja, razprave in glasovanja o posameznem kandidatu za komisarja ter na koncu tudi o celotni komisiji. Tudi Zakonodajno-pravna služba je opozorila, da bi s predlagano rešitvijo uvedli dvojno vlogo slovenskih evropskih poslancev – že uveljavljeno možnost glasovanja o kandidatih za člane Evropske komisije znotraj Evropskega parlamenta ter predvideno večinsko soglasje o kandidatu pri predlogu Vlade Republike Slovenije. ZPS ugotavlja, da bi potrebno soglasje večine izvoljenih evropskih poslancev pomenilo soodločanje pri oblikovanju kandidature komisarja, kar bi sočasno omejilo ustavne pristojnosti vlade v razmerju do EU brez ustrezne podlage v Ustavi Republike Slovenije. Skratka, predlagatelj bi slovenskim evropskim poslancem želel dodeliti večjo politično vlogo pri izbiri slovenskega kandidata za evropskega komisarja, pri čemer pa poslanci v Evropskem parlamentu že tako ali tako glasujejo skladno z opredelitvijo svoje politične skupine, ki ji pripadajo, ne pa na podlagi nacionalne pripadnosti. Upoštevanje mnenja ZPS bi predlagana rešitev lahko pomenila tudi neustaven poseg v pristojnost Vlade, ki jih izvršuje v imenu Republike Slovenije kot države članice EU.

Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije Poslanska skupina NSi predlaga spremembo postopka imenovanja kandidata za člana Evropske komisije iz Slovenije. Vlada naj bi o kandidatu poleg mnenja z obrazložitvijo pristojnega odbora Državnega zbora morala pridobiti tudi soglasje večine slovenskih evropskih poslancev. Trenutna ureditev slovenskim evropskim poslancem v resnici že omogoča vključenost v sam postopek tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Kandidata za slovenskega komisarja predlaga Vlada, ki pred obvestilom pristojnim institucijam EU posreduje obrazložen predlog o kandidatu v mnenje Državnemu zboru. Kandidat se tako mora predstaviti pristojnemu odboru, Odboru za zadeve Evropske unije, na seje katerega so slovenski evropski poslanci vedno povabljeni. Hkrati pa so slovenski evropski poslanci edini izmed vseh slovenskih predstavnikov v Evropi, ki so vključeni v proces imenovanja Evropske komisije na ravni EU. Obstoječi postopek obenem zagotavlja tudi visoko mero pluralnega političnega dialoga ter udejanjanja načela delitve oblasti naše države. Postopek, ki je trenutno zapisan v zakonu, je transparenten in demokratičen ter poteka na enak način kot tudi v večini držav članic Evropske unije, kjer ima največjo pristojnost izvršna veja oblasti. Pomembno je izpostaviti, da je Republika Slovenija v bistvu ena redkih držav članic, ki v postopku imenovanja nudi večjo vključitev nacionalnega parlamenta in predstavnikov v Evropskem parlamentu kot marsikatera druga država članica.

Hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Spoštovani kolegi in kolegice! Funkcija evropskega komisarja je ena izmed najpomembnejših funkcij v institucijah Evropske unije, zato je tudi postopek izbire komisarjev med najpomembnejšimi. Kandidat ali kandidatka za komisarja mora biti oseba, ki ima široko zaupanje, velik ugled in strokovnost. V Sloveniji imenovanje kandidata ali kandidatke za evropskega komisarja oziroma komisarko določa 11.b člen Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. Tako kandidata ali kandidatko predlaga Vlada. Predlog Vlada posreduje Odboru za zadeve Evropske unije v Državnem zboru, ki pa o predlogu poda le mnenje, na katerega Vlada ni vezana. Glede na prakso preteklih zborov se je izkazalo, da postopek ni optimalen. Tako smo bili priče, tudi sam, imenovanju bivše predsednice Vlade za kandidatko, ki je bila kasneje na nivoju Evropskega parlamenta zavrnjena. V današnjem času pa smo priče predlogu kandidata kar na pikniku največje koalicijske stranke. Predlog spremembe in dopolnitve zakona vsebuje rešitev, da bi kandidata ali kandidatko za evropskega komisarja predlagala Vlada v soglasju z večino poslancev iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu. Na tak način bi okrepili večjo politično težo evropskih poslancev, preprečili bi številne netransparentne prakse pri izboru, ki bi onemogočila nestrokovna imenovanja. Za komisarja ali komisarko bi bil izbran kandidat, kandidatka, ki uživa veliko podporo in zaupanje večine političnega prostora. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da daje predlog pozitivne rešitve za dosego izbire bolj kvalitetnega kandidata ali kandidatke za evropskega komisarja, zato bomo predlagano spremembo in dopolnitev zakona podprli. Hvala.

Spoštovani kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji smo s predlogom dopolnitve zakona želeli našo državo rešiti pred neprijetno dilemo, ki se pojavi vsakič znova pri vprašanju imenovanja evropskega komisarja. Slovenska politika vsakič pade na izpitu, ob političnih preigravanjih, dogovorih iz ozadja in boju za politični prestiž. Nič drugače se ni začelo niti tokrat, ko je predsednik Vlade predstavil ime kandidata za komisarja kar na pikniku. Žal pri vsakokratnem padcu na izpitu najkrajšo potegnejo interesi nas vseh, torej države Slovenije. Iskrena hvala vladi, ki se je ukvarjala z našim predlogom, tudi Zakonodajno-pravni službi, še posebej pa Državnemu svetu in svetnikom, ki so naš predlog podprli. Kandidata za člana Evropske komisije na podlagi obvestila pristojnih institucij EU predlaga Vlada Republike Slovenije. Izbrani kandidat se je sicer dolžan predstaviti delovnemu telesu Državnega zbora, pristojnemu za evropske zadeve, ki pa o njem poda zgolj mnenje, na katerega Vlada ni vezana. Pri preteklih izborih kandidatov za evropskega komisarja iz Slovenije se je izkazalo, da predvideni postopek ni optimalen, saj pušča ogromno prostora za različne oblike političnih in strankarskih dogovarjanj ter kot tak ne dosega minimalnih demokratičnih standardov. V Novi Sloveniji zato ocenjujemo, da bi veljalo pri izboru slovenskega kandidata za člana Evropske komisije večjo težo dati rezultatom evropskih volitev oziroma slovenskim izvoljenim predstavnikom v Evropski parlament. Celoten postopek izbora kandidata za evropskega komisarja mora postati po naše bolj transparenten, hkrati pa mora zagotoviti ustrezno strokovnost, izkušenost in mednarodni ugled kandidata, kar je ključno za opravljanje zahtevne funkcije. Preprečiti je treba izbor strokovno neprimernih kandidatov, ki krnijo zunanjepolitični ugled Republike Slovenije. Razmisliti bi bilo treba tudi o tem, kako tesneje povezati delovanje izvoljenih poslancev v Evropskem parlamentu iz Slovenije in evropskega komisarja iz Slovenije. Evropski parlament je edini organ Evropske unije, ki je izvoljen z neposrednimi volitvami. Evropski poslanci imajo zato veliko stopnjo legitimnosti, vendar sorazmerno majhno politično moč, zato velja omenjeno funkcijo okrepiti in ji dati večjo politično težo. Slovenija kot majhna država lahko svoje interese v veliki Evropski uniji zasleduje zgolj prek tesnega sodelovanja vseh naših predstavnikov v evropskih institucijah. Na žalost tokrat s predlogom o izboljšanju postopka in večji demokratičnosti izbire komisarja nismo uspeli, kar zagotovo ni dobro za zagovarjanje interesov v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 21. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.15. Hvala lepa. Hvala